GRIMS (PS SDS):** Hvala za besedo. Zdaj pa, najprej, če bi poslušali uvod pozorno, sem poudaril, da za tragedije tako tistih, ki prihajajo, kot tistih, ki doživljajo tukaj potem, težave, kriminal, kar koli, je odgovoren tisti, ki vabi ilegalne migrante, ki jim daje lažno upanje in v danem primeru je to očitno ministrica Bobnarjeva. Zdaj, rekli ste, da vam ni jasno kje najde Avstrija razlog za to, da je podaljšala nadzor na avstrijski meji. Odgovor je tukaj, 15 tisoč 510 razlogov je - gospa ministrica, ki se vam tako mudi čez vrata 590, se moram popraviti, je zdaj že uradna številka prestreženih ilegalnih migrantov ob tem, da skrivate, zdaj bom pa direktno rekel številko za minuli mesec, ker je očitno izjemno visoka. Ni se še zgodilo, vsaj meni ni znan primer, da 14. ne bi bila objavljena statistika za minuli mesec. Cel dan preverjam, še zdajle je ni na internetu.

In seveda, to je 20 tisoč razlogov zakaj Avstrija podaljšuje to nadzorno odisejado na svoji meji s Slovenijo, ki je za Slovence izjemno neprijetna, pa tudi gospodarsko škodljiva. Vsaka taka stvar ima tudi svoje stroške. Zdaj, kje je njena osnova? Direktno piše v interpelaciji in takrat, ko sem jo vlagal, ko sem to povedal, ste se smejali. Da vidimo kaj v resnici piše. Vsi pričakujejo izide volitev v sosednji Italiji, saj bo po vseh napovedih močno zmagala desnosredinska koalicija Melonijeve, Salvinija in Berlusconija. To bo pomenilo, da bo italijanska pomorska dostava ilegalnih migrantov z ladjami lažnih humanitarcev čez noč zaustavila. Tok ilegalnih migrantov, ki sedaj preko Sredozemlja teče v Italijo, pa se bo v največji možni meri preusmeril na balkansko pot, ki na vrhu poteka prav čez Slovenijo, toda hkrati se bo po vseh napovedih bistveno zaostril nadzor Italijanov na naši meji in dodatno pospešilo vračanje ilegalnih migrantov v Slovenijo. Zaostrenemu mejnemu režimu Italijanov bodo sledili tudi ostali sosedje in Slovenija bo tako ostala kot ciljni žep ilegalnih migrantov. Tudi zato ima odstranjevanje zaščitne ograje na naši južni meji in s tem dajanje napačnega signala ilegalnih migrantov, rekel sem, da tisti, ki jih vabi, ki jim daje napačen signal, je odgovoren za tragedije, take in drugačne, tisti, ki prihajajo in tistih, ki so tu. Vse elemente samovolje, malomarnega opravljanja dela oziroma funkcije in opustitve dolžnostnih ravnanj. Gospe in gospodje, do zadnje črke se je vse uresničilo, kar sem tukaj napovedal. Zdaj Italijani preprečujejo prihod lažnih humanitarcev, ki so v resnici organizira šverc, ilegalnih migrantov v njihova pristanišča. Sprejeli so samo bolne in pa mladoletne otroke, vse ostale so odslovili. Kaj mislite, kam se bo zdaj usmeril tok, in se je že usmeril. In ne govoriti, da to ne bremeni Evrope in da se Evropa ne zaveda in da se ne ukvarja s tem problemom. Bilo je srečanje ministrov, kjer so posebej govorili o problematiki balkanske poti, in ko ste rekli, da nihče o tem ne piše, si preberite recimo Frankfurter Algemeine Zeitung, ki je imel nedavno zelo jasen članek z izrazom zaskrbljenosti zaradi tega kar se dogaja tudi na naši južni meji. Zanašati se na Hrvaško, kot smo prej slišali. Zdaj bo pa prišla v Schengen in bo vse rešeno. To je seveda popolna manipulacija, pa oprostite, še velikanska človeška neumnost, ampak tukaj gre za zavestno manipulacijo, se pravi, za naklepno zavajanje javnosti, kajti Hrvaška se je zdaj dejansko trudila, zelo se je trudila, da bi zaustavljala tok ilegalnih migracij, ima pa orjaško mejo, zato da bi prišla v Schengen. Zdaj, ko bo zeleno luč dobila, verjemite, se ne bo več tako zelo trudila. Če ste kaj brali njihove napovedi, je zelo velika verjetnost, da bodo tako po domače rečeno, malo stran pogledali, da bodo čim prej šli naprej v Slovenijo. Tako da, mislijo da bo zaradi tega kaj manj obremenjena naša južna meja, ker bodo Hrvatje v Schengenu, je popolna utvara, kajti ravno obratno, zna se zgoditi, zelo verjetno, da bo kvečjemu še

To je tudi bila logika, ki se je uporabljala pri temle potem. Kar kolegi iz italijanske strani, s strani tržaškega sindikata policistov vedo povedati, je njihova ocena, da v minulih letih je po navadi bilo razmerje tega, kar so v Sloveniji zabeležili oziroma uspeli ustaviti, proti tistemu, kar je prišlo v Italijo, nekje do 1:2, potem potem je padlo v lanskem letu, ko je očitno pač prejšnja Vlada zabeležila določene uspehe, ki jih vidimo tukaj na tej najnižji krivulji, da je bilo razmerje 1:1. To še vedno ni prav nič za prehvaliti, ampak je pa bistveno izboljšanje. Da pa je trenutno ob tem orjaškem skoku, ki sega v nebo, razmerje spet 1:3 in da v resnici zelo veliko število ilegalnih migrantov prihaja preko meje v Italijo. In verjemite, da se bo postopno ta meja začela drugače nadzorovati in tudi zapirati in potem bomo točno na tisti točki, kot sem rekel, da bo problem. Pa tudi začeli nam bodo drugače vračati ilegalne migrante kot so nam jih do zdaj. Bilo je prej zelo manipulativno vprašanje s strani ministrice, da le zakaj gredo naprej ilegalni migranti. Ja, zelo enostavno zaradi tega, ker je cela Evropa nasedla na tisto zgodbo, ki jo je takrat dala Nemčija. In potem, ker so vsi pač bili v tem špilu, kot se temu reče, se danes vsa Evropa samo trudi, kako bi to, kar so naredili, ker je vse nezakonito in to vsi dobro vedo, pometli pod preprogo, po bi pa sprejeli enkrat en tak pakt, pa enkrat neki Dublinski sporazum 2, pa je propadel, pa vse samo s čimer bi legalizirali za nazaj tisto, kar je bilo očitno nelegalno in nezakonito in seveda iz tega ni nič. V resnici pa zaradi tega ostajajo odprte meje brez zadostnega nadzora in zaradi tega potem ilegalni migranti se še vedno grejo kot tisto, ko čemur se reče pač azilni šoping, da gredo v tisto državo, kjer so najboljši pogoji, kjer bodo največ poželi iz sociale, kjer bodo najbolje živeli na tuji račun. Govoriti, da so oni okrepitev pa delovna sila, je božji, poglejte si številke, ki jih ima Nemčija. Od par milijonov, mislim, da jih dela 30 tisoč, pa še od tistih jih je toliko zaposlenih, koliko jih pa dela, bi se dalo pa izgovarjati. To sicer niso najbolj sveži podatki, ampak najbrž tudi sedanji niso kaj prav dosti drugačni. Zdaj, zakaj gredo naprej iz Slovenije? Saj ste prekrasen odgovor dobili pri tistem, predstavil se je, da je sicer begunci iz Sirije, ko so ga tri leta nazaj vprašali novinarji, kaj pa vi, zakaj pa ne ostanete v Sloveniji, ki je tako lepa, ne, pa je rekel, je rdeča zvezda socializem, fuj, fuj, fuj, gremo dalje. Pa imate odgovor, zakaj gredo migranti naprej, ne. Približno tako je bilo, lahko pogledate posnetek, ampak vsekakor mislim, da je dovolj jasen odgovor. Zdaj očitno igrate na to karto, ker to, kar vi vzpostavljate, je čisto ena varianta socializma, takega ali drugačnega, z enotnim sistemom. In potem pridemo do tiste naslednje manipulacije, ko je gospa ministrica, ko je govorila o zgodbi z pač Fotopubom pozabila nekaj podatkov. Prvič, zakaj je na koncu bil oproščen? tega, ker, ne boste verjeli, vsak aparat, ki se zapleni, se po predpisih mora klonirati, naredi se varnostna kopija in po predpisih se mora varnostna kopija varovati drugje kot originalni aparat. In v tem primeru so se izgubile, izgubile, izginile vse, vsi računalniki, pa še vse varnostne kopije. In seveda danes lahko pišeš in rečeš, kar hočeš. Dejstvo je, da je bil človek oproščen, dejstvo je pa tudi, da to odraža zelo zanimiv način dela, ki se ga spominjam v enem drugem primeru, le v nasprotni smeri, ko je šlo za neko izkoriščanje funkcije za spolne usluge, pa so bili dokazi

Skratka, tukaj imamo perfektne primere dvojnih meril, neenakosti pred zakonom. Enim je dovoljeno vse, enim pa nič. Zdaj, tudi ta je zelo dobra, pravi gospa ministrica, ja, to zdaj, da ni bilo hišne preiskave v primeru Fotopuba, da se pravi, da se niso tudi zaščitila sredstva, s katerimi so snemali, to so vsi javno izjavili, to praktično z vseh strani potrjeno, to je odločitev tožilstva, ki zdaj suvereno vodi, to ni naša odločitev. Čakajte, gospa ministrica, kdo pa je spet nazaj spravil sedanjo ureditev? Zakaj je bila ureditev spremenjena? Ravno zato, ker so bili očitni primeri, ko je tožilstvo s svojim ravnanjem povzročilo, da določene policijske preiskave niso imele uspešnega zaključka. Z napačnim usmerjanjem, s pomanjkljivim usmerjanjem, z nedejavnostjo in z vsem ostalim, kar lahko še dodate. Zato se je spremenil tisti pravilnik, ki ga je tako zdajle javno za javnost napadala ministrica. In vi ste ga nazaj spremenili, gospa ministrica, na vaš predlog je to bilo nazaj spremenjeno. Zdaj imate to za izgovor, da policija ni mogla ukrepati. Je dala predlog, da bi, ampak oni pač niso bili za to, pa ker tožilstvo ni reklo, pol pa adijo, pol pa ni problema. no. Tisti, ki je to predlagal pa ki je to sprejel, je za to odgovoren. O odgovornosti danes govorimo, ne. Pa gremo naprej. Ministrica je spet navajala, da so bile opravljene ustrezne analize za odstranitev ograje. S tem je mimogrede delno preklicala to, kar je sama na začetku povedala. Zdaj, kolikor je meni znano, obstajala samo ena varnostna ocena letošnje pomladi, ki je, iz katere pa je izhajalo, da je treba ograjo še okrepiti in podaljšati. Da pa nobene strokovne analize iz tega ni bilo, ki bi bila potem podlaga za dejanje, pa je napisal Direktorat za policijo. Še enkrat citiram: "Organ je ugotovil, da zahtevana dokumentacija ne obstaja." In potem še ugotovitev, strokovna analiza, ki bi bila vzrok oziroma podlaga za odstranitev žičnate ograje na slovenski južni meji ni bila izdelana. Zdaj me lahko manipuliramo še dve uri s strokovno analizo in varnostno oceno, ampak strokovna analiza temelji na varnostni oceni. Se pravi, eno brez druge ne more. To se pravi, gre tukaj za očitno neresnico in za zavajanje in to lahko še dvakrat ponovim, če bo treba. za konec v tem delu govora je bilo o politizaciji, o politizaciji s tviti, saj zanimivo, da se je gospa ministrica več ukvarjala s prejšnjo vlado, kot pa s sedanjo. Če pa ste že pri politizaciji s tviti, pa si poglejte, kako je bilo pri tvit oziroma pri izjavi predsednika sedanje vlade, ko je bil nek napad ali odrivanje ali karkoli je že to bilo z gospo iz 8. marca. On je pa kar razglasil, da je za to kriva SDS. Ja, krasno. Zanimivo, da naj bi po izjavah policije našli zdaj to osebo, pa nihče ne ve, kdo to je, če bi jo kakorkoli lahko povezali s SDS, sem prepričan, da bi to že naslednji dan scurljalo v časopise. Očitno imate s tem zelo velik problem. Zanimivo pa, da za drug primer, tisti, ki ga je pa videla policija, tisti, ki je bil zabeležen, ki je bil prijavljen, se pa nekako ne najde poti naprej oziroma se ne najde storilca, kljub objavljenim slikam, to je pa moj primer. Se pravi, spet smo priče zelo zanimivim razlikam v ravnanju in seveda tudi razlikam v posledicah. Seveda, če imamo enkrat tak porast ilegalnih migracij, je utvara govoriti, da je vse v najlepšem redu in da varnostno to ne predstavlja problema. Prvič, to ne drži in je očitna neresnica. Če samo pogledate na internet, ko gre za vasi dol ob meji,

da se bojijo ponoči ti iz hiše, posebej ženske in otroci. Tega imate kolikor hočete in ne govoriti pol, da je to vse v redu. Drugo pa je vprašanje, potem tudi varnosti znotraj Slovenije. Prvič v samih teh migrantskih domovih, ki jih sami na ta način dodatno polnite, kjer se dogaja vse mogoče. Ali naštejem kaj vse se je že dogajalo po teh domovih? Ali bo to naredila gospa ministrica? Če ne bo, bom pa jaz kasneje. Kaj se dogaja tudi v okoljih, kjer se nahajajo ti domovi? Nekaj iz Postojne smo že lahko videli oziroma slišali. Dogaja se pa še marsikaj drugega in se je dogajalo v minulem obdobju, od kraja avtomobilov do vsega, kar si želite, pa še kakšno ugrabitev zraven. Tisto, kar je pa najbolj pomembno, pa sem povedal na začetku in zato je nedopustno tako lahkotno zavračati oziroma se obnašati kot da to sploh ni varnostni problem. Namreč ne po naših ugotovitvah, ampak po uradnih ugotovitvah Europola in pa služb, ki se s tem profesionalno ukvarjajo na evropski ravni so preko Slovenije v posameznih valovih ilegalnih migrantov šli tudi nekateri ljudje, ki so bili dokazano vpleteni v teroristična dejanja. V najhujše oblike kriminalnih dejanj in v islamski terorizem. Celo najhujši napad, ki ga je bilo do zdaj izvedlo islamski radikalni islam v Evropi, se pravi Pariz, Bataclan, kjer ne samo, da je bilo okoli 120 mrtvih, ampak ti ljudje so bili še grozljivo mučeni, o čemer seveda evropska javnost ne ve nič. So se slikali, oči, rezali ženskam dojke in tako naprej. Malo se pozanimajte, pa boste videli, kaj vse se je dogajalo na tistem grozljivem Bataclanu. Ampak nekateri ljudje, ki so to zakrivili in ki so temu pomagali so šli preko Slovenije v okviru teh tokov ilegalnih migracij. Tako pa je, če odpreš pač vse kar na široko, če odstraniš ograje, če so vsi, kar dobrodošli in rečeš, ja, saj oni iščejo samo topel dom, pa ne vem, demagogijo, ki jo poslušamo od gospe ministrice. To ne samo, da spravlja v nevarnost Slovenijo in Slovence, to spravlja v nevarnost celotno Evropo in Evropa to ve in Evropa to ne gleda z naklonjenostjo. To je velikanska neresnica. Govoriti o tem, da je Evropa navdušena kako ravna Slovenija. Tudi govoriti o tem, kako bo sedaj, ko bo ograja podrta, mimogrede, tudi tukaj je bila velikanska manipulacija. Gospa ves čas govori o rezilni žici. Odločitev o tem, da se odstrani rezilna žica in se nadomesti s panelno ograjo je sprejela prejšnja Vlada, ne ta Vlada, prejšnja vlada je to sprejela. Se pravi, govoriti o tem, da je bila rezilna žica, rezilno žico so postavile vlade doktorja Mira Cerarja in pa, potem LMŠ, se pravi, gospoda Šarca. Oni so postavljali rezilno žico. Vlada Janeza Janše je to menjala s panelno ograjo in to je bil namen, da se naredi, da se vse te stvari, o katerih ste govorili tudi nevarno za živali čim prej odstrani in da se naredi stvari predvidljive in pa seveda kolikor je možno učinkovite. Vi ste to blokirali. Pravite, da ne bo odškodnin, ne vem, kolikor vem, je znalo. Meni je znano, da naj bi bila neka tožba vložena. Sedaj pa, če pa ni, pa prosim, da se to jasno pove, ampak kaj bo iz tega, bomo še videli. Tudi govoriti o tem, da je bilo rečeno, da bo to po stopnjah. V kolikor je meni znano, ni res, ker je bil razpis za celoto. Bomo videli kako bo na koncu odločilo sodišče. Sicer pa zanimivo, da se pri nas zmeraj, kadar komu paše vnaprej razglasi, kakšna bi morala biti sodba. Kadar pa kdo drug samo omeni kakšno sodbo, je pa problem, pa se reče, da se ne sme posegati v odprte procese na sodišču. Kadar pa to naredi ministrica za notranje zadeve, je pa vse očitno v najlepšem redu. Vsaj tako to vi prikazujete. Temu se reče dvojna merila, gospe in gospodje. Predvsem pa tako ravnanje ni skladno s pravnim redom Republike Slovenije, ki mu je ministrica zaprisegla.

tako kot bi ga morala, ker če ga je kdo dolžan, ga je seveda dolžan tisti, ki pač je za to poklican. To pa je minister za notranje zadeve s svojimi službami. In tudi izgovarjanje, da je depolitizacija, da se je odstranilo vpliv Vlade s tem oziroma izvršilne veje oblasti s tem, ko se je preneslo spet odločanje nazaj na tožilstvo, ki, mimogrede, to seveda že spet izvaja na tak način, da se ne pride nikamor v določenih zadevah, ki nekomu ne pašejo. Tudi to je seveda čisti lari fari, če vemo, da tožilstvo ni del pravosodja, kot si ljudje po navadi naivno predstavljajo, ampak je tožilstvo del izvršilne veje oblasti. Se pravi, s tem ko si prinesel nekaj na tožilstvo, nisi popolnoma nič odstranil vpliv izvršilne veje oblasti, ampak si ga kvečjemu še ukrepal, si ga pa zanesljivo naredil manj učinkovitega. In potem imaš to za izgovor v eni zadevi kjer, pa sem govoril z nekaterimi iz Fakultete za varnostne vede, pa z nekaterimi inšpektorji upokojenimi, so se vsi samo čudili, ker pravijo, če je bil kadarkoli na njihovi profesionalni preteklosti indic, da je prišlo do najhujših oblik spolnega nasilja, zlasti pa, če je bila vpletena pač mladoletna oseba oziroma je bil indic, da obstaja taka možnost, pa če je bil indic pisen, usten, kakorkoli že, prišel do policije, se je takoj šlo v zaščito dokaza, takoj zaščito dokaznih materialov in seveda v zbiranje podatkov in šele potem se je o tem obveščalo naprej tožilstvo, ne glede na to, da je bila takrat taka ureditev, kot je zdaj ponovno spet. Ampak očitno tukaj nekomu nekaj ne paše in smo spet pri tisti točki, ki sem jo že prej rekel, ko se pa pogleda fotografije, ki so javno objavljene, se pa vidi, da je bil tam kakšen na fotopubu, kakšen minister, kakšna ministrica, ključni ljudje iz 8. marca in potem imaš tisto, fotopub je vlada in vlada je fotopup. In potem ni čudno, da izvršilna veja oblasti ne najde moči, da bi to zadevo raziskala na tak način, da bi pripeljala lahko do ustreznega zaključka ob vseh pričevanjih, ob vseh in celo ob tistem tragičnem samomoru. Imeti pa to za izgovor, gospe in gospodje, je pa popolnoma nesprejemljivo. Tukaj je odgovornost jasna. Odgovornost je objektivna in odgovornost je subjektivna

Pred tem bom dala postopkovno, ker imam prednost, nato repliko gospodu Hoiviku. Izvolite, kolegica Sukič. **NATAŠA SUKIČ (PS Levica):** Spoštovana predsedujoča. Mi danes tukaj na dolgo in široko, ure in ure že govorimo o varnostnih vidikih. In ta trenutek - a veste kdo je največja varnostna grožnja v tej dvorani? danes sem postopkovno že predlagala, da si poslanec Grims vsaj natakne masko, če se že ne testira, glede na to, da ima respiratorno obolenje neznanega izvora. In on tukaj piha in piha v nas ure in ure svojih govoranc in širi neznano respiratorno obolenje. Kajti, ni samo covid nalezljiv, spoštovani kolega. Sama sem imela respiratorno obolenje 14 dni zadnjih, ki je bilo nalezljivo, pa ni bil covid in je bilo hudo ravno tako kot covid. Zato predlagam, spoštovani kolega, iz spoštovanja vsaj do svojih najožjih kolegov tamle, ki najbližje sedijo vam, da si nataknite to masko. Hvala lepa.

tudi skrbeti za varnost vseh prisotnih in zdravje. In glede na to, da smo mi morali dve leti nositi maske mimo vsega, ne vem, zakaj ne bi gospod zaradi varnosti vseh nas tudi jo pač danes dal, ker ste povedali, da imate atipično pljučnico. Tako da jaz v bistvu to postopkovno podpiram in vas naprošam, da zaradi varnosti vseh prisotnih to masko date. Izvolite.

to bi bilo tisto, kar bi v resnici bil tudi predmet današnje seje. Kar se pa tiče tega, o čemer sem govoril, jaz sem seveda te stvari prebolel, preležal in bil doma in tudi ustrezno bil nekajkrat potem

Preden nadaljujemo, bi samo še povedala, da vas tudi naprošam, da v svojih razpravah tudi vas kot predlagatelja, zaznala sem socializem, rdeče zvezde in tako dalje. Jaz kot predsedujoča prosim, da se zelo omeji na interpelacijo, vem, da so bile danes dopuščene tudi širše razprave, ko pa jaz vodim, pa želim, da smo zelo omejeni na interpelacijo in da ne hodimo v neke teorije razno razne o zvezdah in tako dalje. Tako, da mislim, da rdeča zvezda ni predmet socializma.. Postopkovni predlog vam bom dala, ampak ga boste oblikovali,

na internetu. Govoril sem pač po spominu, ampak tako približno je ta izjava zvenela. Odgovarjal sem pa ministrici, ki je postavila retorično vprašanje zakaj gredo ti ljudje naprej. To ni bilo postopkovno in če vam nekdo postavi retorično vprašanje, pomeni, da ne rabi odgovora. Kolega Hoivik, želite repliko. Izvolite. **ANDREJ HOIVIK (PS SDS):** Hvala lepa, podpredsednica. Ja, danes ministrico spremljata oba državna sekretarja in še vodja kabineta, pa so me zgleda vsi štirje napačno razumeli oziroma napačno interpretirali mojo razpravo. Sam sem dejal, da so vsa naznanila bila dana in absolutno podpisniki interpelacije nismo tisti pravi, ki smo bili v kleteh Fotopuba in prosil sem ministrico, naj o tem povpraša kolega ministra za delo, gospoda Luka Mesca, morda on kaj več ve o tem in bo on podal, podal dokazno gradivo. Dejal sem pa tudi, da je bilo potrebno preteči veliko časa in veliko energije tudi s strani opozicije, da so se zadeve začele postavljati na svoje mesto in sem rekel tudi, da hvala bogu imam opozicijo in da dokler bom jaz opozicijski poslanec in bo imel priložnost govoriti v tem Državnem zboru, bom na to zadevne stvari opozarjal. Zdaj ministrica je pa cinično dejala in citiram: »Kaj bi jaz lahko naredila, poklicala osumljenca?« Ne, tega v zadevi Fotopub ne zahtevamo oziroma nismo prosili v opoziciji. Jaz pa pričakujem, da ministrica in tudi njeni organi, nad katerimi bdi, ravnajo v skladu z zakonom, kajti še enkrat, 15.a člen Kazenskega zakonika nalaga njej oziroma njenemu organu, da v primeru spolnih deliktov, posebej mladoletnih oseb, to preganja po uradni dolžnosti. In tega ni bilo.. In zdaj ministrica še v svojem zapisu pravi, tukaj citiram: »Ob pojavu dvoma javnosti v delo policije sem na podlagi zakonskih pooblastil od policije takoj zahtevala poročilo.« Sama je pa prej v odgovoru meni dejala, da je ona po oddaji Tarča, ki je bila v četrtek, 8. septembra, šele 13.9, torej 5 dni kasneje, pet dni kasneje zahtevala drugo poročilo, poročilo policije po 13. členu Zakona o organiziranosti in delu policije. 5 dni časa je imel gospod Smodej, da je še dodatno skril vse dokaze, da jih je zbrisal in tako naprej. Torej, dajte drugič, ko odgovarjate na očitke opozicije v svojem odgovoru dajte biti jasni in konkretni, kajti besedica takoj pomeni, ne vem, v parih urah ali pa naslednji delovni dan. Vemo, da je bila tista Tarča v četrtek zvečer, potem v petek oziroma že v četrtkovem večeru je bilo veliko tudi dogajanja na socialnih omrežjih, kjer smo se vsi čudili, da policija še ni opravila razgovora z osumljeno osebo, torej gospodom Smodejem in ministrica trdi, da je takoj, to je po njenem 5 dni kasneje, zahtevala poročil. Samo tako. In me zanima, zakaj šele po petih dneh to zahtevala, kajti če je odgovorna ministrica, kot sama pravi, da odgovorno opravlja svoje delo, potem bi to poročilo zahtevala vsaj naslednji delovni dan. Hvala lepa.

in škoda, da kolegov poslancev iz opozicije, ki so vložili interpelacijo, ni, da bi slišali te argumente. Včeraj je kolega iz Poslanske skupine SDS pokazal, da se s spoštljivo retoriko lahko na desnem polu doseže lep rezultat. Rezultat predsedniških volitev je dokaz, da so ljudje naveličani razdorov, ustrahovanja in sovražnega govora. Danes smo se žal zopet vrnili v parlamentarno realnost. Že takoj na začetku v govoru predlagatelja interpelacije smo bili priča širjenju nestrpnosti, sovražnega govora, poslušali smo o klavcih slovenskega naroda, da iz Slovenije delamo nacistično Nemčijo. Meni je zelo žal, da včerajšnji rezultat ni obrodil večjih sadov in da ponovno zapadamo v škodljivo retoriko. Žal mi je, da se ljudi ustrahuje z neutemeljenimi trditvami, ko se pogovarjamo o resnih temah kot so migracije in spolno nasilje. Tokratno interpelacijo razumem kot napad na politiko spoštovanja človekovih pravic in dostojanstva, kot napad na ministrico, ki končno gleda na kompleksne teme široko, tudi onkraj mej svojega ministrstva, ker razume, da je za zagotavljanje varnosti v državi potrebno sodelovanje večih resorjev in strok, da moramo biti pripravljeni na neizogibne trende, ki jih ne bo ustavil noben zid, in da moramo imeti jasen načrt za prihodnost. Predlagatelji interpelacije ministrici očitate, da odstranitev ograje nosi negativne politične posledice. Ko je Avstrija leta 2016 napovedala postavitev ograje na svojih mejah, so Italijani odločno protestirali. Protestirali so tudi prebivalci na Koroškem, ko jih je koroška deželna policija prišla prosit, da podpišejo soglasje za morebitno postavitev ograje. Takrat je bil migrantski val najhujši v zgodovini Evrope in obe sosednji državi, tako Italija kot Slovenija, nista podpirali ideje, da se države članice razmejimo z ograjo. Pretekle izkušnje bi morale biti dovolj zgovorne, da ograje ne izboljšujejo zunaj političnih političnih odnosov in ne prinašajo pozitivnih političnih učinkov. Že večkrat je bilo poudarjeno, da nobena ograja ali žica ne bosta ustavila človeka, ki beži pred vojno, nasiljem, sušo ali lakoto. Človek v stiski bo žico prerezal ali pod ograjo skopal jarek, človek bo za prehod plačal tihotapcu, ki izkorišča njegovo težko situacijo. Policija je bila v tem letu uspešna pri pregonu tihotapstva. Do oktobra je prijela kar 185 tihotapcev, med njimi je bilo tudi 21 slovenskih državljanov. Ograje in žica ne preprečujeta, da bi tihotapci v našo državo pripeljali migrante, ampak kvečjemu silita najšibkejše, to so ženske z otroci, da se prestrašeni po pomoč zatekajo k tihotapcem, in celo rojaki Slovenci v lastno državo vozijo te strašne migrante. Ko gre za zaslužek, narodna zavednost in domoljubje očitno odpovesta. Če je današnja interpelacija napad na podiranje ograj, ki so neučinkovite, ki krepijo strah pred drugačnostjo, ki psihološko razčlovečijo prišleke, da jih lokalno prebivalstvo brez slabe vesti lažje zasovraži in marginalizira, potem je to napad na prizadevanja, da ustvarimo strpno in vključujočo skupnost. Sama ne obsojam strpnosti, ampak obsojam tihotapstvo, proti kateremu se policija ves čas tudi bori. Prav tako ne obsojam delo ministrice, ki se po očitkih opozicije ukvarja s pripravami na integracijo migrantov. Delovne sile v Evropi primanjkuje. Po analizah Umanotere lahko do 2050 pričakujemo do 250 milijonov okoljskih beguncev. Podnebne spremembe se zaostrujejo, demografska slika se slabša. Naivno si je zatiskati oči, da nas ne čakajo družbene spremembe, naivno si je zatiskati oči, da migracij posredno ne povzročamo tudi sami. Afriška celina prispeva le 3 % svetovnih izpustov toplogrednih plinov, Evropa pa je od industrijske revolucije prispevala 18 % vseh emisij. Uvažamo nafto za avtomobile, litij za baterije.

Migracije so neizogibne, dogajale so se v zgodovini in dogajale se bodo v prihodnje. Sama se ob tem dejstvu ne počutim ogroženo, predvsem zaradi tega, ker se naša ministrica tega zaveda in išče širše rešitve, kako ob tem dejstvu prebivalcem zagotoviti bivanje v varni skupnosti. Veseli me, da ministrica širše gleda tudi na problem nasilja nad ženskami in spolnimi zlorabami. Ministrica se je lotila reševanja problematike nasilja nad ženskami v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, z nevladnimi organizacijami. Inštitut za kriminologijo pripravlja raziskavo o tem, kako učinkovit je ukrep prepovedi približevanja. Na podlagi izsledkov raziskave bomo seveda pristopili k spremembi zakonodaje, če se bo to izkazalo za utemeljeno in ja, tak pristop sodelovanja z »nevladniki«, z drugimi resorji in stroko je nekaj, kar je bilo povsem tuje prejšnjemu ministru za notranje zadeve, ki je uspel kljub nepreklicnemu odstopu zaključiti svoj mandat. Spoštovani predlagatelji interpelacije, nismo klavci slovenskega naroda. Radi imamo svojo državo, svoj jezik in kulturo. Zato se bomo maksimalno trudili, da neizogibne svetovne premike blažimo na strpen način, da si ne zatiskamo oči pred spremembami in raje intenzivno delamo na vključevanju in sobivanju ljudi. Marginalizacija je tista, ki vodi v nasilje, ograje vodijo v nasilje, sovražen govor vodi v nasilje, tudi nad ženskami. Ministrica Tatjana Bobnar je pravo nasprotje temu, kar v ljudeh vzbuja sovraštvo, strah in posledične nasilne odzive.

Zelo zanimivo je tole poslušati, kako lahkotno se nekatere stvari brez argumentov postavi kot trditev, ko pa prinesem številke, potem se pa sliši nejevolja na nasprotni strani, na strani, ki zagovarja ministrico. Rekli ste, da cenite Slovence, slovenstvo, potem vam lahko samo rečem, da to kažete na zelo nenavaden način, kajti postavka ilegalnih migrantov se je povečala pod vašim vodstvom iz 9 na 61 milijonov, s tem, da ste 80 milijonov vzeli iz dolgotrajne oskrbe, to se pravi tiste, ki je namenjena dejansko Slovenkam in Slovencem, tistim, ki so gradili Slovenijo in dajete to tujcem za ilegalne migrante. Prej je tudi ministrica enkrat rekla, da je to manipulacija s številkami, kako, da je bistveno cenejši migrant, ilegalni migrant kot pa azilant in da se je tistih tisoč 970 evrov, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče nanašalo na azilante. Zdaj mi pa povejte v čem je zdaj samo še razlika, če vemo, da je pod to Vlado prišlo do tega, da je zdaj 98 odstotkov vseh, ki vstopijo na Slovenijo, udere na ozemlje Republike Slovenije kot ilegalni migranti, dajo vlogo za azil.

Zdaj, pravite glede šverca, da je zelo pač aktivna slovenska policija pri razkrivanju organizatorjev in pa tistih, ki dejansko vodijo to sramotno trgovino z ljudmi, kajti vse skupaj je samo sramoten biznis z varnostjo tistih, ki prihajajo in z varnostjo tistih, ki tu živimo, to sem povedal že na začetku. potem lahko seveda uredite kar pri svojih vrstah, ker znano je, da ima ena od strank koalicije v svojih vrstah osebo, ki jo je policija pač preiskovala zaradi šverca ilegalnih migrantov, jaz upam, da kolegi iz SD vejo, na katerega mislim. Dol iz Bele krajine, je tista gospa, ne, pa zelo znana je, pa sodelovala je na kakšni vaši okrogli mizi. Zdaj,

od kje boste pa dobili te dodatne policiste. Kakor jaz vem, je številka že zdaj premajhna glede na standarde, ki veljajo, vojska se še zmanjšuje in se je dodatno osula po tem, ko ste blokirali njeno modernizacijo, se pravi, tudi vojska ne more biti v pomoč pri varovanju naše meje. Nimate ne ljudi ne ničesar, ograjo pa podirate in če boste vse sile poslali na južno mejo, ki vemo vsi, da jih ne boste. Kdo bo potem varoval vse ostale drugod po Sloveniji? Ko pravite, da je v Avstriji situacija drugačna in ni prišlo do postavitve ograje, morate tudi povedati, da Avstrijci svojo vojsko so že zdavnaj poslali na mejo in da imajo v pripravljenosti celotno divizijo, da lahko zaprejo celo mejo, če želijo čez noč in so nekajkrat že imeli vaje, ko so potem to tudi prikazali, kako bi potekala blokada meje, če bi ocenili, da je to nujno potrebno. In zdaj se bližamo situaciji, ko bo dejansko prišlo do tistega, kar smo opozarjali, toliko časa smo opozarjali, vi se pa posmehujete, posmehujete se na nam, posmehujete se Sloveniji, kažete pa svoj pravi obraz. In tudi gospod Golob, ki se je prej pačal, ko sem tamle govoril, je pokazal svoj pravi obraz Sloveniji. To je poraz popolnega napuha, arogance, arogance oblasti. Taka oblast je nedostojna,

in bi jo zelo rad videl tukaj zdaj ob koncu te interpelacije, ker bi dolguje še veliko odgovorov, ko govorimo o varnosti. Ne govorimo samo o varnosti, ki izhaja iz ilegalnih migracij, odgovornosti ministrice, ki meša legalne in ilegalne migracije, ne govorimo samo o odgovornosti ministrice, ki je javnost zavajala s strokovnimi podlagami za odstranitev ograje, ki zagotavlja neko dodatno varovanje, ki ga seveda ne more biti, ker ljudi za to v nasprotju s tem, kar je bilo prej rečeno, nimate od kje vzeti, in to sami zelo dobro veste, gre tudi za vse tisto ostalo, kar se ne preiskuje ali pa se ne preiskuje ustrezno, o čemer sem govoril, tudi to je odgovornost ministrice. Se ne preiskujejo stvari na ustrezen način, ko gre za vprašanje Fotopuba. Zakaj? Zato, ker niti Fotopuba vodijo v vrh slovenske vlade, zelo enostavno

s fotografijami, ki kažejo ministrico, ministre, ljudi iz 8. marca, pa še koga v prostorih Fotopuba. In to ni en tak primer, ampak je večkraten tak primer. To, kar vi delate, je pa očitno točno tisto, kar sem govoril na začetku. Ko se ljudi izpostavlja nevarnosti, ko se grozi, ko se vpije, da se bo streljalo, ko se grozi z umorom, to je za vas svoboda govora, ko pa opozorimo na to, da je to hujskaštvo, da je to po 63. členu Ustave očitno protiustavno netenje sovraštva in pozivanje k nasilju, kar je prav tako po tem členu protiustavno, takrat pa vi jemljete besedo. In s tem kažete svoj pravi obraz, to je obraz totalitarizma, to je obraz te svobode, ki jo je prinesel Golob. In za to je odgovorna ministrica, ker ne poskrbi za ustrezno varnost ljudi v Sloveniji in za raziskave vsega tistega, o čemer sem govoril – 19.00** (nadaljevanje) z enakimi merili, ko se bo do vse imelo enaka merila, ko bomo imeli povsem enakost pred zakonom, ki bi morala biti po samem členu Ustave, seveda se bomo lahko pogovarjali drugače. Do takrat je pa treba to zagotoviti. Prvi in osnovni, ki je odgovoren za zagotovitev varnosti vsem in vsakomur in osebne integritete in če želite tudi svobode govora, je pač Ministrstvo za notranje zadeve. To kar se zdaj govori in kar se zdaj pripravlja, ko naj bi se preganjalo sovražni govor, karkoli že to je, očitno resnica, ker drugače se ne bi tako trudili, da me danes izklopite, kot si jih je 50 že reklo in zdaj gospa Sukičeva že kar grozi temu, vprašajmo se kam smo prišli. To, gospe in gospodje, je pa res totalitarizem. Ko se enkrat v parlamentu poskuša preprečiti, da bi se navajalo dejstva, taka, ki so dokumentirana, recimo, prej sem govoril o stvareh, ki so na fotografijah, taka, ki so nesporna, preveri, lahko vsakdo preveri, recimo, da obstaja Zakon o zaščiti slovenske meje, da ima noter 2. člen in da v tem členu, mislim, da tretja alineja določa, da je Ministrstvo za notranje zadeve tisto in to izrecno piše, da je pristojna policija za preprečevanje nedovoljenih migracij. Danes pa smo tukaj že dvakrat zdaj slišali s strani ministrice, da če nekdo udere preko meje, da to je čisto v redu. Na kaj se je nanašala v resnici tožba po sodbah Evropskega sodišča, o kateri govori ministrica. Na to, da če je nekdo dejansko ogrožen, ima seveda pravico iti preko meje v sosednjo državo, ker beži in če dokaže, da je pač upravičeno prosil za azil, da je bil dejansko ogrožen, preganjan, potem mu ni mogoče izreči neke kazni na tej osnovi. To je vsebina te tožbe. Ne pa, da to pomeni, da meje ni treba varovati in da vsak lahko gre čez mejo kjer hoče in je to čisto v redu, samo, če pol vpije azil, azil, ob tem, ko prihaja do očitnih in masovnih zlorab, na katere opozarja policija.

Očitno gre za zlorabo azilnega sistema in očitno zaradi vaše zgrešene politike ste dali napačen signal, da so ti ljudje začeli sem prihajati v tako velikem številu in ta številka še narašča. Vse to plačujejo slovenski davkoplačevalci. Zato sem prej navedel kot primer, ko je gospa rekla, ja, mi cenimo Slovenke in Slovence. Očitno ne. Jemljete trajnostni oskrbi in dajete za ilegalne migrante iz devet na 61 milijonov, ste v resnici dvignili stroške za njihovo oskrbo. Kje je tukaj skrb za Slovence. Ob tem, da pa to ne nosi s sabo varnostnega tveganja, kot je trdila ministrica, je pa seveda očitna neresnica. Poglejte dogajanje v samih azilnih domovih, ki so prenatrpani, ker ste pač povabili preveliko število ljudi s tem svojim ravnanjem in in po drugi strani vprašajte ljudi v okolici in vprašajte ljudi ob meji, tiste, ki vsak dan posebej pišejo, kako naj upajo ponoči več, vsaj ženske in otroci ne iz njihovih hiš. Pol pa pravite, varnostno je vse v redu. Ni res. To sami dobro veste, zato bi pa rad utišali svobodo javne besede, ne, zato je danes vsak drug, ki je razpravljal, je rekel, da jim je treba kot predlagatelju vzeti besedo in gospa Sukičeva na koncu s tem že direktno grozi. Vprašajmo se kam smo prišli, da se v parlamentu grozi predlagatelju z odvzemom besede. Temu se pa reče, gospe in gospodje, totalitarizem

Hvala za besedo. Začela bi s čestitkami ministrici, ki res argumentirano razpravlja danes in daje odgovore. Prav v veselje mi je poslušati tako argumentirano razpravo, predvsem pa tudi

Najprej bi začela s tem, da je normalno, da se ljudje drugačnosti instinktivno bojimo. To zaznavamo sedaj vsaj pol dneva v tej dvorani, kar sem jaz priča razpravi, stalno in to je na en način človeško, ampak v naši moderni družbi moramo to preseči. Najmanj dva razloga imamo za to. Prvi je seveda, ker je tako prav. Ker je prav, da ljudi obravnavamo tako kot bi si želeli, da bi oni obravnavali nas. Čeprav pri ko govorimo o beguncih bi tukaj izpostavila še en vidik, ker gre za res ranljivo skupino ljudi. Mislim, da je pomembno, da se tudi zavedamo, da mi, ki smo, živimo v eni družbi in nismo poznali daljšega obdobja nekega konflikta mogoče tudi ne moremo čisto razumeti iz kakšne situacije prihajajo in v kakšni stiski so in zato je nujno, da dosledno sledimo zavezam, ki smo jih naredili na mednarodni ravni, Ženevski konvenciji, tako kot Evropski konvenciji za človekove pravice in damo ljudem, ki izrazijo interes za azil, enake pravice in pravičen postopek. To nerazumevanje do takšne izkušnje v bistvu danes kolegica Jeraj na žalost dala zelo dober primer, ko je izpostavila kako nekredibilno je, da imajo pa kar vsi afganistanski begunci rojstni dan 1. januarja. S to izjavo je dejansko pokazala, da očitno ne pozna nobeno osebo iz Afganistana ali pa si pač ni vzela časa, da bi preverila zakaj je temu tako. Jaz sem delovala kot prostovoljka in sem kolega, ki je begunec iz Afganistana učila slovenščino več let in lahko na podlagi te izkušnje in pa tudi informacij, ki so v medijih povem, da je to dejstvo, ki ga označujete kot nek razlog za vprašljivo vlogo v bistvu samo medkulturna razlika. Ne praznujejo vsi enako rojstni dan, kot ga mi delno je to medkulturna razlika, da pač vsako leto ne praznujejo tako rojstnih dneh. Drugo je pa tudi, da je situacija, kot veste že več let tam pač so konflikti, administracija ni redno beležila rojstev in pač do teh podatkov ne morejo dostopati. Tako da meni se je zdela, v bistvu, to je tak tipičen primer, kjer nepoznavanje kulturnih razlik vodi v neko nestrpnost, ampak za to ni razloga. Jaz v bistvu ne krivim kolegice Jeraja, ampak samo to izrabljam za priložnost, da je dejansko izobraževanje o različnih kulturah in o strpnosti tisto, kar mi v Sloveniji potrebujemo in kar tudi ministrica Bobnar izpostavlja kot prioriteto za to, da bomo lahko tujce v Sloveniji asimilirali v našo družbo. Drugi razlog zakaj je treba preseči ta strah, ki izvira iz nekih predsodkov pa je seveda tudi čisto praktičen, če se s prvim ne morete poistovetiti, ker je bilo izpostavljeno že večkrat, da potrebujemo delovno silo in enostavno je tudi v interesu čisto ekonomske države. Torej, migracijsko politiko ministrice Bobnar podpiram, ker temelji na spoštovanju človekovih pravic tudi prepovedi vračanja države, ki kršijo človekove pravice. To je mednarodna zaveza, ki jo imamo in pozdravljam, da jo zasledujemo, ker tudi temelji na krepitvi strpnosti do drugačnosti in pa aktivnem prizadevanju za vključevanje tujcev v našo družbo. Ta del se mi zdi izjemno pomemben. Všeč mi je, da je bilo izpostavljeno, da bomo naredili več, da bomo, da se bodo tujci lahko naučili slovenskega jezika. To je ena temeljna vrednota, ki mislim, da jo imamo vsi v tej dvorani, je zelo pomembno je, da krepimo slovenski jezik in trenutni sistemi in možnosti, da se tujci tega jezika dobro naučijo, niso zadostni, imamo pa v Evropski uniji veliko dobrih praks, po katerih se lahko zgledujemo in verjamem, da bomo to tudi storili. Poleg tega pa tudi neke podpore kot koordinatorji na področju stanovanjskega,

ugotovili, da gre za največ diskriminacije zoper katero ponavadi potem osebe niso opolnomočene, da reagirajo, in zato mislim, da je tukaj krepitev varstva s strani države, nujno potrebna. Povečanje števila, migrantov pa je zaskrbljujoče. Tukaj se strinjam z vami in zdaj bi prišla na ta vidik podnebne krize, ker dejansko se bodo številke zelo povečale, ne izpolnjujemo zavez, ki smo si jih zadali v pariškem sporazumu, sploh glede na trenutne trenutne ukrepe, ki so jih države v svetu predstavile, tudi v najboljših scenarijih, če vse financiramo, za kar trenutno še ni zagotovljeno financiranje, se bo temperatura glede na predindustrijsko dobo dvignila za za vsaj 2,1 do 2,4 stopinje Celzija, v pariškem sporazumu smo se pa zavezali za 1,5. Tako da, absolutno nimamo dovolj ambiciozne politike na tem področju, in če vas res skrbi število migrantov, mislim da je najbolje, da čim hitreje zaključimo to sejo in se usedemo, začnemo planirati kako bomo v Sloveniji res dosegli čisto vse cilje. Veliko jih že dosegamo, ampak lahko smo boljši. Poleg tega pa, da jih presežemo, ker mislim, da moramo biti zgled in ne samo kot Slovenija, ampak znotraj EU 27, ker te statistike se vodijo mednarodno, tako ali tako na evropskem nivoju in že zdaj smo videli z delom, ki ga je Vlada opravila na področju energetike, da tudi Slovenija, ki je majhna država, lahko veliko naredi, če ima znanje in strokovnost. Tako da, jaz upam, da bomo tukaj enotni, ko bomo zasledovali bolj ambiciozno podnebno politiko. Torej ne zlorabljamo ranljivih ljudi za to, da spodbujamo nek instinktivni strah. Verjamem, da je to lahko, v bistvu za to ne rabi biti noben dober govorec, pa ne rabiš veliko argumentov, ker so ljudje že nagnjeni k temu. Lahko tudi pomaga na lokalnih volitvah, ampak to ni v interesu Slovenije za njeno prihodnost. Prihodnost Slovenije je raznolika in povezana in zato ni nič slabša od te kakršna je danes. Kvečjemu bolj bo pripravljena na izzive, ki jih bo mogla naslavljati. Ministrica, vesela sem, da imate prioritete, ki ste jih zelo argumentirano obrazložili in samo srečno z delom naprej.

kot sem povedala, rojstne podatke in podobno, ker so izgubili dokumente. Ko so jih vprašali, niso imeli nobenega dokumenta, medtem ko iPhona ni nihče izgubil, ampak pustimo. Ni bil problem samo pri nas, te podatke so navajali zato, ker so na ta način hoteli dokazovati, da so mladoletni, ker so mladoletne ilegalne migrante obravnava drugače, kot če so polnoletni. In v bistvu je šlo samo za izigravanje zakonodaje. Ne rečem, da vsi, ampak ne verjamem, da ne vedo kdaj so rojeni, ker začuda so res potem izkazovali vsi, da so mladoletniki. Verjetno ima pa gospa Bobnarjeva podatke o tem, ker ni bil to problem samo pri nas, ampak tudi drugje in se jih je potem dajalo v centre z mladoletnimi, kar je kar je se je izkazalo kot problem. Tako, da mi podtikate tukaj, da imam nekaj težav z Afganistanci, itn. Vsakim ilegalnim migrantom, ki zaradi različnih interesov in zato, ker si hoče prikazati svoj položaj drugače kot si ga, goljufa in to pa, oprostite, je pač kaznivo dejanje in to se odkriva. In to so bili primeri o katerih sem jaz govorila.

kako je pomembna, se pravi prihodnost glede globalnega segrevanja. Jaz pa samo en primer, pa bom navezal tudi današnjo temo, ena knjiga je zelo zanimiva, govori o fosilnih gorivih in čisto na primeru ljudi, revnih, na primer iz Gambije, torej zahoda Afrike, čisto en konkreten primer. Zaradi manka fosilne energije oziroma električne energije iz fosilnega goriva tam umirajo nerojeni otroci in tudi to je potem migracij v Evropo. In mi se seveda zavedamo klimatskih sprememb, ki se dogajajo na našem planetu, celotnem planetu. Zdaj, jaz bi si želel, da to, kar je kolegica dejala, da bi Slovenija bila zgled. Super, lahko smo zgled. Vemo pa, da tudi če takoj ukinemo vsa fosilna goriva, zapremo Teš, da bo to prispevalo približno 0,01 % k zmanjšanju CO2 v, ne vem, Evropski uniji. Zdaj sem na pamet govoril, ampak se mi zdi, da nisem veliko zgrešil. Tako da jaz mislim, da seveda podpiramo, da tudi v tem Državnem zboru spregovorimo tako o klimatskih spremembah kot o ilegalnih migracijah, ki pravzaprav prihajajo zaradi te politike in strašenja, bom rekel, skrajne levice, kako bomo, ne vem, vsi pomrli, kako bomo zgoreli. In prav ta panika povzroča te ilegalne migracije. Kajti, če Afrika ne dobi fosilnih goriv za potrebe, na primer v tem primeru, ki sem ga navedel, je šlo za carski rez, ko je pač ženska bila v pozni nosečnosti, nekaj se je zataknilo in ker ni bilo generatorja za napajanje inkubatorja sta oba, tako nerojen otrok kot ona, izgubili življenje. Čisto tako, en primer iz realnega sveta. In jaz se veselim, tudi bom z veseljem prisostvoval, ko bomo odpirali to temo, povezovanje klimatskih sprememb z ilegalnimi migracijami. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega, to sicer ni bila replika, bila je mini razprava, ker je bila končno malo pozitivno naravnana, naj vam bo. Naslednja, besedo ima poslanka Tamara Vonta, izvolite. **TAMARA Hvala lepa, gospa podpredsednica. Glede na to, da smo danes slišali kar nekaj, da tako rečem, širših razprav, mi dovolite, da tudi jaz začnem nekoliko širše, pa obljubim, da bom potem to razpravo zelo, zelo zožila. Nekako si jemljem eno od svojih nalog tudi to, da se tudi na tem prostoru ukvarjam s tem, čemur rečemo medijska pismenost. Medijska pismenost je namreč predpogoj za aktivno državljanstvo. In zato bi želela vsem gledalkam in gledalcem, ki nas zdaj gledajo, pa morda od njih točno ne ve, kakšna je tule situacija, bi jim rada razložila za kaj v bistvu gre. Mi imamo danes, torej današnji dan, ponedeljek, od jutranjih ur mineva v znaku interpelacije. Beseda interpelacija, v SSKJ-ju si jo lahko preberemo in dejansko nekaj izvemo, in sicer z vidika pravnega jezika bolj, da rečem, je to zahteva stranke, skupine poslancev v parlamentu, da minister, Vlada odgovori na vprašanje v povezavi s svojo politiko. Če pa govorimo o interpelaciji bolj v političnem oziroma povsem v političnem jeziku, tako vsaj pravi SSKJ, je pa to taka zahteva podana navadna z namenom, da bi minister odstopil in vlada razpadla. In v tem je kleč. O tem se danes pogovarjamo, spoštovane gledalke in gledalci. Ampak s tem ne bo nič. Obenem bi rada povedala še, da je tista drobna gruča ljudi tam so tako imenovani interpelatorji. Oseba, ki je interpelirana, interpeliranka je ministrica Tatjana Bobnar. Mi branimo interpeliranko pred napadi interpelatorjev, tiste gručice ljudi. O migracijah smo danes slišali že veliko. Mislim, da bi bilo res popolnoma nesmiselno, če bi zdaj še enkrat ponovila vse argumente, ki smo jih slišali, ker dejansko iz te skromne začetne razlage **125. TRAK: (ŠZ) – 19.20** (nadaljevanje) je razvidno, da ne gre za argumente, ampak gre za tisti proces, ki sem ga na začetku omenila. Zato bom to poglavje v dobro vseh preskočila. Ožičenje moje domovine Slovenije je bil eden najbolj žalostnih trenutkov slovenske zgodovine, eden najbolj žalostnih trenutkov mojega doživljanja samostojne države, za katero sem dala svoj glas in ki jo imam rada in ki jo nosim v srcu. Odstranjevanje žice je zame simbolno dejanje nove smeri politike Slovenije, ne le migracijske, ampak politike kot celote, politike, ki spoštuje človekove pravice vladavino prava, vrednote na podlagi katerih je nastala in na katerih stoji ali pade vsaka demokratična družba. Človeški odnos do vsakega posameznika, ne glede na to, od kod prihaja, kakšno kožo ima, v kaj veruje, pomoč posamezniku, ko jo potrebuje. Res je, ministrica Bobnarjeva je kriva. Kriva je, da ravna v skladu z zakoni, da je ugled policije v dobrega pol leta dvignila na pot stare slave, da je policistkam in policistom vrnila spoštovanje in profesionalnost, da je opazno izboljšala odnose na ministrstvu in nenazadnje posredno tudi na policiji, da ve in spoštuje, da so vsi ukrepi na področju migracij sorazmerni in skladni z obstoječimi varnostnimi razmerami in ob hkratnem spoštovanju človekovih pravic. Ministrica Tatjana Bobnar je kriva, da je dobra ministrica, da je strokovna ministrica in da ima velik ugled med svojimi podrejenimi in v javnosti. Ministrica Bobnarjeva je kriva, da odlično opravlja svoje delo. Hvaležni smo ji za to, obenem pa smo prepričani, da bo tako delovala tudi naprej, vedno in povsod. Na drugi strani pa grmi poslanec, ki ima bujno domišljijo, ki ves čas čaka, hrepeneče čaka na konec sveta, ki noče in noče priti. Med ljudi, seje strah in poziva k sovraštvu. Naj dam argument, ki bo to podkrepil. Dovolite, da ga preberem iz Twitterja. Branko Grims: "Zato se strahopetne levičarske podgane s tako steklino zažirajo v svobodo govora oziroma izražanja na internetu." Orwell, 1984. Brisanje, blokade nič ne ogroža levičarjev bolj kot resnica, resnica je za levičarje sovražni govor. Med ljudi seje strah in sovraštvo. Poslanec, ki ve, zakaj je izumrl karantanski panter, imamo poslanca, ki verjame in ravno razglaša, da smo v obdobju ohlajanja Zemlje in da je globalno segrevanje planeta laž in zarota levičarjev. Ni smešno, to poslušamo, to ni smešno. To so dejansko besede gospoda poslanca, jaz samo citiram, kar sem prebrala in kar sem slišala. Čigavi argumenti so močnejši, pa verjetno ni treba posebej razlagati.

Gospa predsednica, ni smešno. Kolegica rekla, da ni smešno in vi se smejite kot predsedujoča, ko ena poslanka žali drugega poslanca. Vi ne veste zakaj sem se jaz smejala, tako da prenehajte z insinuacijami, prosim. Morda sem se pa zaradi česa drugega tukaj smejala, saj ne veste zakaj sem se smejala. Tako da postopkovni predlog oblikujte, prosim, ali pa pač ne. **Nadaljevanje JELKA GODEC (PS SDS):** Postopkovni predlog je, da poslancem razdelite etični kodeks, pa da si ga zelo dobro preberejo in si preberejo predvsem 8. člen, pa bodo vedeli o čem govorim. Torej moj postopkovni predlog je, gospa predsedujoča, da se ne posmihate poslancem, da razdelite etični kodeks vsem poslancem in si ga naj zdajle v tem trenutku preberejo. Hvala. Spoštovana kolegica, se pridružujem temu, da torej vsi poslanke in poslanci preberemo kdaj za, ne, etični kodeks, ne bo nam škodovalo nikomur začenši s predlagatelji te interpelacije ne, tako da gotovo pa ne bom zdaj razdelila etičnega kodeksa in prekinila seje za to, da bi ga brali, to pa gotovo ne. Kdo ima še postopkovni predlog? Janja Sluga, poslanka, izvolit. Hvala lepa, podpredsednica. Jaz se moram na tole odzvati zaradi tega, ker vedno prihaja do enih in istih pripomb s tiste strani, pa upam, da mi oprostite, ampak jaz bi res rada vedela, kako je to, da prebereš nekaj, kar je nekdo drug napisal, žalitev, res bi to rada vedela, ali imamo to v Poslovniku napisano ali je to kje drugje temelji na to. Kolegica je prebrala samo zapis dobesedno, ni ga niti komentirala, pa je to zdaj žalitev. Dobro, spoštovana poslanka, zdaj to ni bil postopkovni predlog, je pa vprašanje na mestu. seveda vsekakor, poslanka je v svoji razpravi samo citirala izjave predlagatelja današnje interpelacije, če ni več postopkovnih predlogov, potem vabim k besedi poslanca Soniboja Knežaka, izvolite. Hvala predsedujoč. Spoštovane kolegice, kolegi, ministrica, ministri, vsi skupaj, še en lep dober večer v mojem imenu. Jaz sem računal, da niti ne bom prišel na vrsto, pa tudi sam se sprašujem o smislu kakršnekoli debate, ker danes je bilo pa že dejansko o očitkih, ki to niso, dejansko povedano vse. Zdaj jaz bi se, če bi bil v vlogi predlagatelja, potem, ker je, ko je ministrica Bobnarjeva skoraj na uro izčrpno z dejstvi, z argumenti pojasnila, da velika večina trditev, ki ste jih navajali v svoji razpravi, mimogrede, za širšo javnost, v dvorani je bilo približno 3, 4 poslanci opozicije, razpravljalo jih je pa mislim, da 8 plus predlagatelj, kolega Grims. Jaz, če bi bil kolega Grims na vašem mestu kot predlagatelj, bi končal to farso, bi dal glavo kot noj globoko v pesek, pa se 14 dni ni bi prikazal več v javnosti. Malo sodelujte. To je naredil kolega Mahnič, potem ko mu je ministrica z argumenti odgovorila na vse njegove očitke, tako da se je odjavil iz razprave in je dobil sporočilo. jaz mislim, da boste tudi vi naredili kakšno podobno potezo, ampak kakor sem priča temu, ne bo težko. Tako, da jaz po vsej tej debati danes, ko ste imeli, sem večkrat pomislil, da bi, če boste še enkrat predlagali, da bi pa verjetno podprl tisti vaš predlog o testiranju poslancev, tako da tisto, kar je bilo danes zaslišati, ne vem, če lahko to čisto pri zdravem duhu daješ, ampak okej. V bistvu smo danes, kolegice in kolegi, priča še eni interpelaciji, v katero ne verjamejo niti predlagatelji, to se, tako sem rekel, kaže v tem, da niso bili ne poslanci Nove Slovenije ne poslancev SDS ni bilo v dvorani in verjamem, da že tudi se velika večina, saj so v končni fazi jih spoštujem, verjamem, da se težko poistovetijo z vsem tem, kar je v svoji razpravi danes v teh urah, da bom razložil kolega Grims, seveda edini, ki je pa danes uživa, je bil pa kolega Grims. Kljub temu, da še ni najboljšega zdravja, zato ker je njegov domet nekega dojemanja prioritete slovenske družbe in dobrobit našega naroda, se začne in konča pri njegovi priljubljeni temi, to so migranti.

Žal spoštovana ta politika tega strahovladanja, ki jo nekako poistovetuje oziroma izraža ta SDS, seveda potrebuje nenehno neke sovražnike, neka izredna stanja in tu so migranti, ki baje, da ogrožajo našo kulturo, da posiljujejo, da prinašajo bolezni, nam kradejo delovna mesta in ne vem kaj vse še povežejo u migranti, se pravi, tema, ki je vedno priročna za manipulacije in pa strašenje ljudi na tak ali drugačen način. O očitkih skoraj ne vem, če bi izgubil časa, žal, spoštovane kolegice in kolegi, ograje ne rešujejo migrantskih tokov.

Strah za lastno življenje, življenje otrok, družine, predvsem pa želja po iskanju nekega normalnega bivalnega okolja so v bistvu tisti razlogi, ki ženejo te ljudi na pot. Na negotovo pot čez morja, čez številne države z otroki, običajno z dvema vrečko ali pa dvema. Dokler bomo imeli v svetu še ureditve, kjer boš kaznovan, če boš poslušal glasbo, ker se ženskam ne bo dovolilo šolanja in ostalih nebuloz, ki sem mislil, da smo jih že stoletja nazaj prišli se bo dogajala migracijski tokovi. Sedaj ta današnja tehnika omogoča, da tudi do njih, do teh krajev pridejo informacije, da drugje živijo tudi drugače in da tudi ljudje niso več tiho. Sedaj so migracije običajen pojav, so bile včeraj, so danes na žalost bodo tudi jutri. So del naše realnosti, so naša stalnica. Nikakor pa migracije niso krizne, kakor se hoteli danes prikazati same po sebi. V končni fazi tudi ta današnja debata je nenazadnje imela tudi dobro plat, predvsem ta, da je na te očitke, na te izmišljotine, na te zasejani nekih strahov, da ste dobili danes konkretne odgovore in kapo dol, ministrica Bobnarjeva, za korektno, argumentirano razpravo oziroma vse odgovore na vse očitke, ki so vam jih očitali danes. Dokler bodo te migracije, seveda bodo tudi ljudje, ki bodo v tej nesreči teh ljudi videli zaslužek. Tudi iz odgovora ministrice ste videli, da je policija tudi na tem področju uspešna, je, kar precej teh tihotapcev že v obravnavi. Seveda je pa to never ending story, dokler bodo migracije bodo tudi tihotapci. Sedaj statistični podatki, če jih malo pogledate, na kar vas je tudi že danes opozorila ministrica. O izvršenih kaznivih dejanjih in pa o prekrških, prav tako ne podpirajo te vaše teze, da bi bili tujci v Sloveniji pogostejši kršitelji kot slovensko prebivalstvo. Tudi teza, ki jo tudi širite, da oziroma dejstvo, da pri rekordno nizki brezposelnosti, ki jo beležimo trenutno v Sloveniji in ko večina delodajalcev išče išče delavce bi tudi ta teza, da nam migranti kradejo delovna mesta težko pila vodo, če se lahko v prispodobi tako izrazim. O ograji ste že danes slišali, najbolj največja ograja, dvojna ograja pri Madžarih ne ustavi migrantov. Številke, ki gredo preko njihove države so bistveno višje kot naše.

ob mejah, se pravi tisti, ki so prvi na udaru teh migrantskih tokov in da v vseh teh lokalnih skupnostih pohvalijo delo policije, da podpirajo s strani / nerazumljivo/ in nenazadnje, da so tudi pohvalijo za dodeljena dodatna finančna sredstva, ki jih le imajo za to migracijsko politiko. Pri tem je zanimivo, vsaj dva poslanca iz SDS, ki sta v teh obeh občinah sta danes razpravljala, sodelovala v razpravi, pa nihče od njiju ni oporekal temu, kar je rekla ministrica. Sedaj okrog afere Fotopub. Jaz upam, da ne bodo razni Hoiviki, ki pa ne vem kdo dajal navodila policiji kaj mora delati pa kdaj mora delati. imamo za to strokovno usposobljene organe za razliko od prejšnjega mandata, ko so razni Mahniči hodili po po ministrstvu, grozili, poučevali ljudi, ki so že desetletja v policiji, ki strokovno opravljali dela. Si ne znam predstavljati, da bi bil v koži enega izmed njih pa, da se eden Žan Mahnič na mene dere. Verjetno bi bil ob službo. Tako da tudi to ste dobro obložila vse aktivnosti, kaj se dogaja okrog tega Fotopuba. Me veseli, da je tako in da tudi

Očitki okrog volitev pa neenakosti pred zakonom, to smo vam na dolgo in široko razložili že v četrtek. Sejo, s katero ste vašemu predsedniškemu kandidatu, bi rekel, da zadali en strel v koleno, pa je drugače, skozi kampanjo, ga moram pohvaliti, upam da, njegove napovedi o presenečenju, češ kaj je dobil iz teh volitev, da morda razmišlja, pa ustanavlja neko stranko desne prominence, ki bo delala na vrednotah, ne pa na tem, kar delate zdaj, na razdiranju,

ankete, da so to državljanke in državljani zaznali in da tudi policija po anketah dobiva nazaj na zaupanje občank in občanov. Policija je naša, policija ni strankarska, policija je v službi ljudstva. Tako da, malo sem pogledal tudi vaše poročilo oziroma tudi pogled naprej, katere zadeve pripravljate za naslednje obdobje, se mi zdi, da delate prave zadeve in vam želim pri vašem delu vso srečo. Seveda ne bom podprl interpelacije.

so v mandatu 2014-2018 oziroma vlada takrat Mira Cerarja je predlagala spremembe Kazenskega zakonika in ne noben Hoivik, noben Grims ne nalaga ministrici Bobnar, da karkoli dela. To nalaga zakon, 15.a člen govori, da se, če se zgodi prekršek oziroma kaznivo dejanje oziroma sum kaznivega dejanja v primeru mladoletne osebe, se to mora narediti po uradni dolžnosti in še vedno čakamo odgovor, zakaj v tem primeru, torej afere Fotopub, v primeru gospoda Smodeja, zakaj se 15.a člen ni spoštoval in še enkrat, to je sprejela vlada Mira Cerarja. Tako da prosim, prenehajte s tem zavajanjem. Jaz mislim, da sem v svoji razpravi vse podkrepil s členi. Smo zakonodajna veja oblasti in se mi zdi, da te vaše posmehljivke nikamor ne pašejo.

zelo zanimivo je bilo zdajle poslušati spoštovanega kolega iz vrst SD, Socialnih demokratov, ko je razlagal, da ograja, nobena ograja ne deluje in ne more nuditi zaščite. Potem bi seveda postavil vprašanje zakaj je podpiral Vlado, v kateri ste bili Socialni demokrati in ki ste to ograjo postavili? Postavili so celo takrat rezilno žico. Gospo ministrico bom pa vprašal, kako je to potekalo v tam v letih 2018, 2019, ko ste skupaj z gospodom Poklukarjem, vi v vlogi direktorice policije in pa z gospodom Šarcem, občasno, hodili po južni meji, ljudem obljubljali večjo varnost s postavitvijo ograje in za to pridobivali njihova soglasja, ki ste jih potrebovali za to postavitev. Danes trdite popolnoma nasprotno, ob tem, ko je število ilegalnih migrantov bistveno večje, kot je bilo takrat. Zdaj, ali ste govorili neresnico takrat ali pa govorite neresnico danes, vsekakor imate pa dvojen obraz, za doma in za tujino in če kdo o tem dvomi, bi prosil gospo ministrico še za komentar tega, kar je ravnokar objavljeno na največjem slovenskem mediju. Pop Tv, pravi »Po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon je Slovenija po hrvaškem vstopu v schengensko območje, ko ali če bo to potrebno, pripravljena uvesti nadzor na meji.« Opa, o čem sem prej govoril? »Kot je pojasnila, si Slovenija namreč ne želi, da bi s porastom števila nezakonitih prebežnikov postala nekakšen žep.«

Poudarila je tudi, da se mora reforma, ki poteka že nekaj let, tudi zgoditi, sicer bo Schengen lahko resno ogrožen. Ne želi si namreč, da bi bila širitev na Hrvaško neuspeh za vse, tudi za Slovenijo. Gospe in gospodje, o čem sem danes govoril? To vam cel dan pripovedujem, ste se posmehovali, smejali. Prosim, smejte se zdaj, to so besede vaše ministrice. Ministrico Bobnarjevo, jo bom pa prosil za komentar obojega, kaj ste počeli leta 2019, ko ste obljubljali ljudem več varnosti ob meji s postavitvijo ograje, danes pa trdite popolnoma nasprotno. In seveda, kaj pravite na te besede gospe Fajonove, da je potrebno zagotoviti nadzor na meji s Hrvaško kljub njenemu vstopu v Schengen,

Najlepša hvala. Deseta ura interpelacije se počasi bliža koncu in svetovni prvaki v številu zavrnjenih interpelacij počasi postajajo svetovni rekorderji. bo dvaindvajseta interpelacija zapored, ki jo je vložila stranka SDS in ne bo potrjena. Zdaj, v četrtek na interpelaciji ste dosegli 22 glasov za, danes gledam opozicijske klopi, pa bo tudi številka 22 že kar visoka, se bo treba za to tudi potruditi. Včasih so bile te interpelacije, včasih govorim tam v začetku samostojne države, so bile nek resen institut opozicije, ki ga je argumentirano uveljavila takrat, kadar je nek minister prekoračil svoja pooblastila ali ravnal nezakonito ali kako drugače in tudi takrat v 90. sta, to sta edini dve uspeli interpelaciji, mislim, da je bila zadnja leta 1997, 1998. Potem smo prišli nekako v drugo obdobje teh interpelacij, ko so postale tragikomične, zdaj s to sezono interpelacije pa prihajamo iz tragikomik v farso. Zdaj danes je izgledalo približno tako, mi je dalo preasociacijo. Kar ste, kolegice in kolegi, gledalke in gledalci, veliko vas se vas je, gledali, film Monty Python in sveti gral ne. Tam je en prizor, kjer je en vitez, ki ga najprej porazijo v duelu, potem mu odrežejo obe roki in potem samo še trup tam ostane, ampak trup se še zmeraj dere. Zdaj vas pa bom, tako približno zgleda današnja interpelacija, ne. Tudi kakšne bistvene energije med interpelanti ni, bolj kot ne je dvorana prazna, zdajle je rekordno število. Koliko opozicijskih poslancev sedi v klopeh? Mislim, da se je slabih deset, večino dneva sta bila dva, pravi, predlagatelj pa mogoče še en njegov kompanjon. In tudi ta sama razprava, ki ste jo imeli, je pač je sledila, je sledila nekako tej splošni energiji, ne, bili ste enostavno slabo argumentirani, mestoma celo celo bizarni. Zdaj, če gremo na to vsebino, ki ste jo danes skozi cel dan nekako poskušali ubesediti. Najprej se bom ustavil pri tematiki, kjer ste po moje izvajali najbolj zavržne razprave, in to je to, kar je bilo povezano z afero Fotopub. Fotopub je Vlada, Vlada je Fotopub, to je predlagatelj danes izjavil, reci piši, petkrat, Zdaj jaz po mojem osebnem mnenju bi za to izjavo, ki je abotna laž, mogel nekdo odgovarjati. To, da se povezuje to grozno zavržno afero z gospodom Smodejem in z njegovimi ostalimi, ki so delali, kar so pač delali, kar je prišlo v medije, da ima to kakršnekoli veze, insinuira, da ima to kakršnekoli veze z Vlado ali pa s poslanci te koalicije, je eklatantna laž. laž. Ampak mi smo danes dopustili, da je to šlo tako prosto mimo, ne mislim res, petkrat je bilo to izjavljeno, zdaj ponavljam, kar sem že ponovil ta prvič, ko je kolega Grims v razpravah na odborih začel politizirati to temo.

abotna in jo je treba zapreti tako, da bodo vsi, ki so bili krivci, odgovarjali za svoja dejanja. Ampak to afero, da ste to afero uporabili zato, da jo politizirate, da poskušate prikazati nas koalicijske nas koalicijske poslance ali pa Vlado kot neke spolne predatorje, pač od kje vam obraz za kaj takega. Od kje vam obraz za kaj takega? Druga tematika, ki ste jo odpirali je ograja. O sami ograji sem tudi sam že našteto stvari v tem parlamentu povedal, ampak ena bistvena stvar je, da je bila to predvolilna obljuba, kjer da so vse tri stranke v predvolilnem času jasno dale zavezo, da se bo to zgodilo. Nasprotno ste vi, ki danes sedite v opoziciji rekli, da te ograje ne boste odstranili. Izhajajoč iz tega lahko smatram, da lahko interpelirate samo ljudstvo tukaj, kar pa itak mislim, da je želja SDS že dlje časa. Ograjo, predvsem želijo ograjo in žico, predvsem žico odstraniti lokalci, lokalci, ki živijo ob meji. Zdaj, jaz sem med tem mandatom v resnici bil pri tej ograji, pri tej žici, verjetno sem jo videl večkrat kot kakšnega kolega, opozicijskega poslanca v tem parlamentu, bom popolnoma iskren. In poleg vseh materialnih negativnosti, ki jih ta ograja povzroča, od tega kako vpliva na turizem, na živali, na lokalno prebivalstvo. To je en del. Drugi je pa simbolni del. En del meje je belokranjski del. Belokranjke in Belokranjci nikoli niso bili okupirani, tudi med drugo svetovno vojno tam ni bilo Italijanov, Nemcev niti domačih izvajalcev. Tam žice niso poznali in so jo v resnici prvič na lastni koži izkusili šele leta 2015, 2016 ko je bila ta ograja postavljena in za njih je to simbolno dejanje, da žico, da ograjo odstranjujemo, neverjetnega pomena. In druga stvar, o učinkovitosti in smotrnosti ograje najbolje in edinstveno kaže primer Madžarske, kjer imajo najvišjo ograjo v Evropski uniji, mogoče celo najvišjo ograjo na svetu, pa je tam še zmeraj največ ilegalnih prehodov, je tam še zmeraj največ tihotapcev to so po podatkih relevantnih mednarodnih organizacij. Pa o migracijah bi se tukaj na tem mestu ustavil, da ne dolgovezim poleg tega, da poskušate vrniti migrantski diskurz v leto 2015, ko ste na antimigrantski retoriki širom cele Evrope jadrali nek populističen val, verjamem, da smo se v teh sedmih letih, ki so minili od takrat, na eni strani tako tehnično premaknili veliko bolj naprej od ograj, na drugi strani, da je tudi,

Nova tematika, ki ste jo odpira, pa predvsem poslanci Nove Slovenije, je pa ta znova z avtocestno policijo. Zdaj, meni stvar, ki se mi je porodila ob tem, na to stvar, iskreno niti nisem bil pripravljen in mislim, da ni v interpelaciji je, da tudi jaz ratam jezen, ko se mi kakšen tovornjak zapelje pred mano na avtocesti, ampak da bi iz tega šel interpelirati ministrstva, pa še nikoli nisem razmišljal. ampak mogoče sem jaz tisti, ki ima izkrivljene poglede na materijo. Naslednja stvar, kjer bi se ustavil je nekaj o čemer je predlagatelj govoril dopoldne, tam okoli 11.50 imam napisano, je omenil tri imena, predlagatelj pa je fajn, pa se noben od takrat ni odzval na ta tri imena, jaz pa bi se, ker se mi zdi, da glorificirat ta imena, kot sem zaznal v predlagateljevem govoru, je zavrženo dejanje in v Državnem zboru leta 2022 si ne bi smeli privoščiti, da glorificiramo ljudi, kot so Margaret Thatcher, Friedrich Hayek in Charles Chaput. Zdaj bom šel ena po ena, zakaj ne verjamem, da bi lahko jih glorificirali v letih 2022. Margaret Thatcher poleg vseh ekonomskih in družbenih stvari, ki jih je povzročila v Veliki Britaniji, je na primer za gibanje, ki je bilo proti apartheidu, torej tistega, ki ga je / nerazumljivo/ Nelson Mandela, rekla, da je to teroristična organizacija.

In se mi zdi nesprejemljivo, da o njej govorimo. Drugi človek uhaja, ko ne bom izgubljal besed, razen mogoče eno anekdoto, ne. Friedrich Hayek za gledalke in gledalce, to je najbolj prominenten teoretik prostotržnega modela družbe, ne. anekdota gre pa v tem smislu, ne, tam konec 60. je živel v Ameriki in ampak se je hotel izseliti in potem so ga v enem intervjuju vprašali, ampak zakaj se izseljujete iz Amerike, niste pač rekli, da je to najbližji ideal temu, kar vi propagirate, pa je rekel, ja, ja, samo jaz bi rad imel penzijo in se je preselil nazaj v Evropo. Tako da to so ti prostotržni teoretiki. Pač v teoriji vse izgleda super, samo v praksi bi pa vseeno imeli penzijo, pa bi vseeno imeli socialno državo. In tretje, o katerem ste govorili je Charles / nerazumljivo/. Jaz sem absolutno prepričan, da nihče v tem parlamentu še ni slišal za njega, ker je v resnici za iz slovenske perspektive nek irelevanten iz Združenih držav Amerike. Ampak kaj pa je važno pri tem, ko ga vpišemo v Google, je, da je njega celo rimokatoliška cerkev izločila zaradi njegovih radikalnih stališč, kot sta na primer, da bi prepovedal obhajila vsem, ki ne volijo republikance, ali pa da bi prepovedal spolne odnose, potem ko se ljudje ločijo. To je ta njegova izjava, to sta zadnji izjavi, ki jih je podal en mesec nazaj. To so ljudje o katerih ste predlagatelj govoril. To so ljudje, ki jih je treba kontekstualizirati in o teh ljudeh mi ne smemo v tem parlamentu razpolagati prosto. To so ljudje, ki so nevarni, to so ljudje, ki v tem svetu, ki so generatorji polarizacije v zadnjih 30-ih, 40-ih letih, ki so generatorji mnogih smrti, ki so povzročili mnoge smrti in to moramo nasloviti. Druga, na katero bi se odzval, druga razpravljavka je govorila malo kasneje, mislim, da je že tam, pozno popoldne je bilo, ko je kolegica Jeraj, ki je lihkar prišla v dvorano, tri stvari sem si izpisal. Prva, da je očitala poslancem koalicije, da imamo nekaj zveze z interpelacijo Lukšiča, Kresal Kolar Celarc. Glejte, jaz sem bil, ko ste Lukšiča interpelirali v četrtem razredu osnovne šole, jaz bi težko kaj pri tem naredil. Ko je bila pa Kresalova, pa mislim, da v petem razredu, lahko pa tudi kontra. Druga stvar, ki sem si jo zapisal, mi je bila, pa se je, pa nisem sam zapisal, ampak se mi je poslal, gledalke in gledalci, ki to gledajo in vi ste rekli, ko ste govorili o smrti, ki se je zgodila v Dragonji ali pa v Kolpi, mislim pa v Kolpi ali pa v Dragonji, ali bi rekli mami, naj ne skače v mrzlo vodo? Spoštovana kolegica, pa kje imate empatijo, kaj takega reči. Res čisto človeško, človek človeku, kako je lahko nekdo tako neempatičen v svojih razpravah? Za naslednje bi se rad obrnil na delo MNZ-ja, na delo ministrice. Spoštovani, verjamem, da ste s slovensko policijo, Ministrstvo za notranje zadeve, ko ste prišli prišli na to delovno mesto, je bilo to na najnižji točki v zgodovini Slovenije. Zaupanje v institucijo policije je bilo po empiričnih podatkih na absolutno na najnižji točki . Vam je uspelo v niti slabe pol leta ta trend ne samo obrniti in ga popolnoma postaviti na glavo. To je absolutno priznanje temu, kar delate. Kot Ljubljančan bi rekel, da jaz sem bil med časi prejšnje vlade, navajam, policije na vsakem kotu, na vsakem delu mesta. Ko sem se sprehodil čez mesto, se ni zgodilo, da ne bi vsaj petih patrulj srečal. Odkar je ta vlada, jaz policije v mestu več ne vidim, varnost je pa ista, varnost je pa boljša. Verjamem, vi bi imeli policijo povsod. Represija na prvem mestu, to je vaše geslo, razumem. Je legitimen ideološki pogled, ampak ste zaradi tega tudi izgubili volitve.

simbol represije v tej državi in ste ga poslali na Kras, da gasi. To se mi zdi ena taka lepa gesta, ki jo je treba ta isto pohvaliti. Tretja stvar, ki jo moram izpostaviti, ki je prav tako hvalevredna, je to, da ste sama kot ministrica vzpostavila nek nov strateški premislek o tem, kaj migracije so in to s tem, da ste ustvarili strateški svet kot posvetovalno telo in pa s tem, da izvajate mnoga bilateralna in multilateralna srečanja nek resen korak v to, da se v Sloveniji začnemo o migracijski politiki, o migracijah pogovarjati tako kakor bi se neka razvita država v letu 2022 morala začeti pogovarjati. Marsikaj bi lahko še izpostavil dobrega pri vašem delu pa ne bom, ker ne želim ob tej uri nadalje mučiti kolegic poslank in poslancev. Sedaj za konec, interpelacija bo seveda padla kot je opoziciji padla večina političnih projektov v tem letu. Včeraj smo doživeli en neodvisen in avtonomni poraz. Gladko bo poraz doživljen danes in gladko bo poraz doživljen čez dva tedna, ko bodo državljanke in državljani glasovali trikrat za. Za konec, ministrica, ne skrbite, najtrdnejša koalicija v zgodovini bo ubranila najboljše notranje ministrstvo v zgodovini Slovenije. V čast mi je, da vam lahko, da vas lahko danes podpiram in glasujem proti interpelaciji. Sporočilo je pa isto, kot ga je dal premier na sobotnem kongresu in to je samo šponajmo dalje.

ampak jaz sem te interpelacije izpostavila zato, ker so se vse izkazale, da smo imeli prav. Pa niso bile izglasovane. So nam govorili, so neutemeljene, čez dve leti, tri leta se je pa izkazalo, da smo imeli prav, vam ne bom še enkrat ponavljala, poglejte si na magnetogramu. Tudi tista trditev ne, ker je nekdo od poslancev rekel, da je država kriva, da se je tista deklica utopila v reki. Sem jaz samo rekla, kaj bi mi lahko naredili. Šli tja in rekli mami, da ne sme iti v reko. To je bila moja poanta, ki sem jo povedala. Sedaj, mi smo še tukaj tamle pa sedijo mnogi, ki so izgubili volitve. Bomo videli, kako bo z vami čez nekaj časa.

Ko sem citiral Von Hayek-a. Von Hayek je Nobelov nagrajenec za ekonomijo in ena najbolj uglednih osebnosti v svetovni ekonomiji, kar jih je sedaj, kaj je kdo s kom sedel, da ne bom vsega ostalega podrobno razlagal. Če vam povem za vašega uglednega Josipa Broza, da je še s kakšnim ljudožercem / nerazumljivo/ deklariranim afriškim, ki so ga kasneje pospravili njegovi najbrž bi težko verjeli, ampak je res. Predvsem pa od strani tiste vladne koalicije, ki podpira Vlado, kjer se ministri klanjajo največjim morilcem slovenskega naroda, tovrstnih kritik res ne morem sprejeti. Sedaj, če greva po vrsti, ko ste rekli, da stvari niso ustrezno bile dokumentirane. Kar se tiče stvari na južni meji, bi vas opozoril, da so tam bile civilne iniciative. Civilno družbena gibanja, tista, ki pravite, da jih vi podpirate in ta so se zavzemala za več varnosti recimo v Ilirski Bistrici, pa tudi v Beli krajini, pa še marsikje, ravno na tistih koncih, ki ste jih vi omenil. Ko ste govoril o žici ste ponovno ponovil to manipulacijo, ki sem jo že prej razgalil, ki jo je uporabljala tudi ministrica. Govorite o rezilni žici. Rezilno žico so postavljale leve vlade, Vlada Mira Cerarja in potem še nekaj, kolikor mi je znano, gospoda Šarca, potem pa je vlada Janeza Janše sprejela dokončno odločitev, da se vsa rezilna žica zamenja s panelno ograjo, zato ker je mnogo bolj prijazna ljudem in zato, ker ne predstavlja potencialne nevarnosti take kot jo rezilna žica za živali. Se pravi, rezilno žico, Sklep o odstranitvi rezilne žice je sprejela vlada Janeza Janše. Danes s tem kar manipulirate in kar manipulirate. Vi pa odstranjujete panelno ograjo, ne samo rezilne ograje, ampak vse po vrsti. Sedaj govoril ste o najvišji ograji. Najvišja ograja seveda ni tam, ko ste vi navedel. Kolikor vem, so mnogo večje te, ki so zdaj na novo postavljene na mejah Poljske pa,

pa boste videli kaj tisti, ki vedo koga in zakaj zaustavljajo, kakšna je meja, to je jarek, tam mislim, da je 25-metrski, kaj vse je noter v jarku, od min do elektronskih opozorilnih naprav in še česa, bolj, da ne razlagam. Tisto so pa res ograje, tako da čemur rečete največja ograja, je treba najprej stvari dobro poznati. Drugo, kar se tiče učinkovitosti ograj, opozoril bi vas, da vse te države, ki so zdaj na novo postavile seveda ustrezne ograje in jih tudi ustrezno tehnično sicer zaščitile, pravijo, da so praktično 100 % učinkovite, edino v Sloveniji se trdi drugače. In zaradi tega bi ponovil tudi za kolega, ki je očitno prej ni poslušal, vprašanje, ki ga primarno namenja ministrici. To je dopis, ki sem ga dobil iz zdaj s kraja ob južni meji, ki opozarja, da so jih obiskali gospa Bobnarjeva, takrat v vlogi generalne direktorice policije, pa potem, da so bili prisotni občasno še gospod minister Poklukar in gospod Šarec kot predsednik Vlade in da so jim obljubljali večjo varnost s postavitvijo ograje, zato, da so dobili za to njihova ustrezna soglasja. In gospa ministrica, danes pa trdite popolnoma nasprotno, da so ograje popolnoma odveč in neučinkovite, ne dajejo varnosti. Zdaj ali ste lagali takrat ali pa lažete danes, zdaj se pa odločite in prosim, dajte to povedati tako, da bomo vsi vedeli. Drugo, kar bi pa vas prosil za komentar, pa je to ta dvoličnost, en obraz za Slovenijo, en obraz za Evropo. Prej, ko sem govoril, da vhod Hrvaške v Schengen ne predstavlja nujno kakšne velike rešitve, ampak da bo zelo verjetno situacija raje slabša, zagotovo pa ne bistveno boljša kot je dane, ste se posmehovali, nekateri ste se na glas posmehovali, nekateri ste se muzali, tamle sejo vodite. No, zdaj pa poglejte kaj pravi gospa ministrica Tanja Fajon, predsednica vladne stranke SD in pa zunanja ministrica Republike Slovenije, citiram: »Po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon je Slovenija po hrvaškem vstopu v schengensko območje, ko ali če bo to potrebno, pripravljena uvesti nadzor na meji.« Pripravljena uvesti nadzor na meji, gospe in gospodje. Malo prej, ko sem na to možnost opozoril, ste se smejali, pa se smejete zdaj vaši ministrici gospe Fajonovi. In prosil bi za komentar gospo ministrico, ko bo imela zaključno besedo. Kot je pojasnila, si Slovenija namreč ne želi, da bi s porastom števila nezakonitih prebežnikov postala nekakšen žep. Točno to, kar je temelj te interpelacije danes, gospe in gospodje. Spet ste se posmehovali, kako ste se prej posmehovali, no, dajte se smejati gospe Fajonovi, ki je vaša. ministrica in predsednica vladne stranke. Točno moje besede. Pa pojdimo naprej. Poudarila je tudi, da se mora reforma, ki poteka že nekaj let, tudi zgoditi, sicer bo Schengen lahko resno ogrožen, želi si namreč, da bi bila širitev na Hrvaško neuspeh za vse, tudi za Slovenijo. Gospe in gospodje, to je pa tisto za Evropo en obraz, za Slovenijo pa čisto drugi, ampak ta obraz, ki ste ga vi danes pokazali tukaj, obraz neskončne arogance in posmeha varnosti ljudi, to je vaš pravi obraz. ŽAVBI (PS Svoboda):** Ja, hvala. Glejte, jaz ne zanikam, kdo je postavil to ograjo, mislim, saj ni kaj za zanikati, ampak jaz s tisto Vlado, se opravičujem, nimam nič. Druga stvar je pa, da je varnostna situacija takrat bila bistveno drugačna kot zdaj, ker je to kot zdaj v enem letu ljudi prišlo takrat v istem dnevu, ampak to smo že razčistili. Zdaj, če si pa merimo kdo ima najvišjo, pa jaz v tem ne bom sodeloval, rekel sem najverjetneje in verjetno tu v ožji regiji imajo verjetno Madžari res najvišjo, bom pa zaupal vašim meritvam, kdo ima najvišjo. Hvala lepa. Mislim, da smo izčrpali replike, prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še ministrica ter ponovno predstavnik predlagatelja interpelacije.

ne povem dovolj razumljivo, je samostojen organ v sestavi in Ministrstvo za notranje zadeve nima pristojnosti preiskovanja kaznivih dejanj. Policija mora v skladu z Zakonom o kazenskem postopku po 148. členu, veste, procesni zakon je ZKP, ne Kazenski zakonik. Kazenski zakonik je tisti, ki določa način pregona storilcev kaznivih dejanj, se pravi ali po uradni dolžnosti ali na podlagi predloga oškodovanca in ko je predlog oškodovanca tudi pri predlagalnih deliktih podan, se to kaznivo dejanje oziroma storilec, ker preganja se storilec, ne kaznivo dejanje, preganja torej po uradni dolžnosti in policija, Zakon o kazenskem postopku je tisti, ki določa v 148. členu, ko obstajajo razlogi za sum, to je najnižja stopnja verjetnosti, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, to se pravi, ko so podana sum vzbujajoča znamenja, mora storiti vse, kar je potrebno, da se odkrije storilec kaznivega dejanja in tako naprej in to je policija v tem primeru Fotopub tudi storila od samega začetka. To sem vam že povedala, argumentirala. Policija je to delala ves čas od prvih informacij in meni je žal, očitno gre tu pač za neko nerazumevanje in seveda se upošteva 15.a člen Kazenskega zakonika, ki govori o tem, seveda, če so oškodovanci ali žrtve, torej mladoletniki. Torej še enkrat, policija je začela zbirati obvestila po uradni dolžnosti, takoj, ko je izvedela za razloge za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Ampak veste, pri preiskavi kaznivih dejanj je tako, da policija mora najti torej dejstva, mora odgovoriti na tako imenovanih 9 kriminalističnih zlatih vprašanj, na to pa ne more odgovoriti, če ne dobi oškodovanca oziroma žrtve, ker v takih primerih kaznivih dejanj seveda, ker kjer, bom rekla, gre za posege v telesno nedotakljivost, je seveda zelo veliko informacij in dokazov na strani oškodovancev, na strani žrtve, zato seveda je bil poziv policije, da je policija lahko sestavila verzijo, zgodbo, če želite, kako je kaznivo dejanje pač potekalo. Zato je policija delala in preiskovala na tak način in to je, tako določa kriminalistična taktika, tehnika in metodika in veste, policija ne dela po navodilih ministra. Jaz ne vem, kako je to nemogoče razumeti. Še enkrat, tako je očitno delala v prejšnjem mandatu, v tem mandatu dela policija po zakonodaji, po Zakonu o kazenskem postopku, torej po uradni dolžnosti, kot organ odkrivanja kaznivih dejanj, ne pregona, ker organ pregona je državni tožilec. In, jaz, torej kot ministrica, sem zahtevala poročilo o delu policije na podlagi Zakona o organiziranosti in delu policije. To ne pomeni, da jaz policiji naročam kaj mora storiti. To pomeni, da sem jaz zahtevala od policije poročilo, kaj je naredila v tem primeru, to je bistvena razlika in to ne pomeni, da je bilo zamujeno pet dni po oddaji Tarča, ker je tarča bila v četrtek, poročilo, zahtevek za poročilo pa je bil posredovan v naslednjem tednu, da je potem pet dni lahko domnevni osumljenec delal, kar je želel. Ves ta čas je policija opravljala svoje naloge v skladu z usmeritvami državnega tožilca. Jaz mislim in verjamem in sem prepričana, da je to zdaj jasno, ker po magnetogramu sem jaz izjavila tako »in potem sem 13. 9. po oddaji Tarča…«, tako sem rekla, »…zaradi tega, ker so se pojavile kritike na račun dela policije v javnosti, zahtevala drugo poročanje, to je namreč moja pristojnost, ne pa, da policiji naročam, kaj naj dela.« To se je dogajalo v prejšnjem mandatu, kar menda preko Twitterja. kar se tiče vstopa Hrvaške v Schengen. Hrvaška, tako je bila tudi izjava torej Vlade, ima nacionalno podporo in je v našem skupnem interesu vstop v Schengensko območje in Slovenija bo vedno zavarovala nacionalne interese in se bodo dokončne odločitve sprejemale v Državnem zboru, zato karkoli, kakršnakoli dikcija ali pa izjava pred tem je preuranjena. Slovenija ne postaja žep zato zelo intenzivno delujemo mednarodno, tudi operativno z Europolom in bo seveda slovenska policija storila vse, da zagotavlja najvišjo stopnjo **135. Želela bi še izpostaviti oziroma dati eno pojasnilo glede na očitke, 2019, postavljanja ograj in tako naprej, pa Vlada Marjana Šarca in minister Poklukar. Veste, Hrvaška ni Belorusija. Še enkrat, glede na to, da je zelo velika verjetnost, da bo torej sosednja država kmalu postala članica schengenskega pravnega reda, med dvema članicama schengenskega pravnega reda seveda ograja nima kaj iskati, to je vendar jasno. In še enkrat, draga ograja ne prepričuje nezakonitih prehodov državne meje, čisti dokaz je to v sosednji državi, ki ima dvojno ograjo, vso prepredeno z rovi, poleg tega smo seveda, kot sem že povedala, prejeli številna pisanja lovskih družin, posameznikov, lokalne skupnosti, da se ta žica čim čim prej odstrani, ker pač povzroča polno nevarnosti in je nesorazmerna kot taka. Tako da, gospod Grims, poslušamo ljudi ali kot je napisal Frankl v enem od člankov, Golob podira Cerarjevo ograjo ali dela prav in je napisal, Hrvaška prihaja v schengenski prostor, čisto prav je, Slovenci podiramo svoje ograje na hrvaški meji, če se že moram, ko potujem v Avstrijo, soočiti s po navadi sicer krajšim žaljivim čakanjem in kazanjem dokumentov. S tem v zvezi naj ponovno poudarim, da sem kot ministrica za notranje zadeve naslovila pismo na evropsko komisarko, da vendarle Evropska komisija kot taka urgira na države, ki so vzpostavile notranjo kontrolo, ker so v nasprotju z evropskim pravnim redom, ker so namreč dolgotrajne in v tem smislu nesorazmerne in verižijo vzroke že sedem let za to notranjo, za to

in to gre za odgovornost do sočloveka, do slehernika, do domačega in do tujega. In ta čeveljček je nosil čisto pravi migrantski otrok, ne vemo, kakšno pot je prehodil in kam je namenjen in s kakšnim ciljem. To je samo še ena od zgodb, ali kot je napisal Boris A. Novak v svoji baladi o desetletni gluhonemi invalidni kurdski deklici, ki je umrla v Dragonji: »Le zakaj so šli od doma? Bolje bi bilo ostati še kako naj hčerka hroma trka po zaprtih vratih, prečka meje pred soldati, ki jih ne razume, gluha hočejo le košček kruha onstran te ledene vode«. I n naj zaključim. Visoka stopnja politične kulture, ki jo vsakodnevno tudi sama zasledujem, nam narekuje, da kot demokratična družba pri ugotavljanju politične odgovornosti izhajamo iz vsebinskih kriterijev. Spoštovanje moralnih in etičnih načel, spoštovanje pravne države, ničelna toleranca do kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin so predpostavke, ki bi jih morali upoštevati pri očitkih in ugotavljanju politične odgovornosti. Vse naštete vrednote vsakodnevno spoštujemo na Ministrstvu za notranje zadeve in zato predlagatelj te interpelacije v svoji vsebini z ničemer ni mogel dokazati nasprotno. Hvala lepa.

Danes smo bili priča neverjetni aroganci oblasti, ki se je odražala na mnogo načinov, predvsem pa z manipuliranjem. Z manipuliranjem, ko gre za vprašanje žice, ker smo bili ravnokar ponovno priče, kajti sklep o odstranitvi žice je sprejela prejšnja Vlada, da se zamenja vsa rezilna žica s panelno ograjo, danes s tem vi cel dan manipulirate. Manipulirate tudi na druge načine. Zdajle smo poslušali zgodbo, jaz nikoli ne obsojam tistih, ki prihajajo, to ste, upam, pozorno poslušali, obsojam pa tiste, ki jih vabijo in ki jim pri tem omogočajo take in drugačne načine za kršitve zakonov in s tem seveda mastno služijo, (nadaljevanje) umazana trgovina s človeškimi usodami, s tistimi, ki prihajajo in s tistimi, ki tu živijo. Ne prihajajo vsi enaki in zaradi tega je potrebno biti previden. Zakaj zaklenemo hišo? Zato ker imamo radi tiste, ki so noter, da jih zaščitimo. Zato smo sprejeli zakone te države Republike Slovenije, s katerimi smo uredili kdo in na kakšen način in kje lahko vstopi na ozemlje Republike Slovenije zakonito. In pričakujemo, da se te zakone dosledno in do vseh enako izvaja. Kajti posledice, če se opusti varnostno ravnanje, če se opusti dolžnostno ravnanje, gospa ministrica, so lahko izjemno hude. Pokazali ste čeveljček, pa veste, kdo je Lola Daviet? Ne veste. Lola Daviet je 12-letna deklica, ki so jo štirje migranti v Parizu zadavili, posilili, pred tem mučili, na koncu razčetverili, izkazalo pa se je, da tisti, ki je to počel, bi imel že odločbo, da bi moral biti izgnan iz Francije. Tako, gospe in gospodje, je pa realnost, če se ne spoštuje varnostnih normativov. Ravno tako kot se jih takrat ni, ko se je spuščalo valove ilegalnih migrantov preko Slovenije in so bili nekateri od teh, dokazano, s strani evropskih institucij udeleženi v najhujše zločine, konkretno tudi v tistega najbolj grozljivega, to je bil Pariz Bataclan. Zaradi tega je potrebno spoštovati in to dosledno spoštovati predpise Republike Slovenije in za to ste vi odgovorni. Odgovorni ste tudi osebno in objektivno za izvajanje Zakona o meji, ki jasno določa, da je vaša naloga preprečevanje nedovoljenih migracij. To izrecno piše v zakonu. Noben izgovor na karkoli ali kogarkoli drugega tega ne negira. To je zakon, ki vas zavezuje in vi ste ga dolžni izvajati. Obenem ves čas trdite, da so stvari danes drugačne, kot so bile. Ni res. Poglejmo recimo primerjavo. Drastično povečanje prihodov prebežnikov v Evropsko unijo. To je bilo danes objavljeno na MMC-ju. V prvih desetih mesecih letošnjega leta je bilo ugotovljenih 275 tisoč 500 nedovoljenih vstopov na zunanji meji EU-ja, kar predstavlja 73 % povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, se pravi, je to dejansko največ po tistem velikem valu, ki ga je povzročila Angela Merkel, leta 2015, 2016. To se pravi, razmere se zaostrujejo. 73 % povečanje. Povečanje v Sloveniji pa je mnogo, mnogo, mnogo večje. To pa je rezultat vašega dela, zaradi tega, ker ste dali napačen signal z odstranjevanjem ograje na južni meji ilegalnim migrantom in to perfektno dokazuje tale prihod po mesecih. Še enkrat povem, da normalno bi bilo, da bi danes seveda bil dostopen tudi tisti že za minuli mesec, pa ga še vedno ni na internetu. Ta rast tukaj se postavi navzgor točno sredi julija in točno sredi julija ste vi uprizorili javni šov z začetkom podiranja ograje na južni meji. Ilegalni migranti so to razumeli kot vabilo in so prišli z vsemi materialnimi in vsemi socialnimi in vsemi drugimi posledicami, ki jih to prinaša. Vi dobro veste, da te pravice nimate in da s tem objektivno in subjektivno postavljate ljudi v nevaren položaj. Ravno nasprotno tistemu čemur ste prisegli. Prisegli ste spoštovanju pravic, prisegli ste varnosti. Vaša prva odgovornost je zagotavljanje varnosti slovenskih državljank in državljanov, vse drugo je seveda temu podrejeno. Ko ste začeli podirati ograjo, ste takrat celo ob sami, na tej sami predstavitvi ali prireditvi ali kakorkoli ste že temu rekli, kot slovesnost, izjavili, da seveda so za to obstajale ustrezne podlage, da ste imeli ocene in tako naprej. Kolikor je meni znano in do zdaj še nihče ni trdil drugače, je bila edina ocena, ki je bila lani, pardon, letos spomladi narejena, ocena iz katere je izhajalo, da bi bilo treba ograjo še okrepiti, ustrezno urediti, seveda tako kot je odločila prejšnja vlada, nadomestiti s panelno, se pravi, ta je bila že zdavnaj, sklep o odstrani žice je bil že sprejet, vi pa ste to ustavili. In zdaj zaradi tega je tudi možnost tožbe pa še česa vi vse zatrjujete, da iz tega ne bo nič, lahko verjamemo, lahko pa tudi ne. Kolikor vem, tista tožba še vedno obstaja in tukaj je problem. Če imamo ministrico, ki načrtno in namerno meša legalne in ilegalne migracije in v svojih izjavah pravi, da migracije so vir blaginje, da tukaj je omogočena delovna sila, itn., govori pa to v zvezi z ilegalnimi migracijami, je to načrtno zavajanje ljudi. Poleg tega iz tega sledi še nekaj hujšega. Iz tega sledi, da očitno ministrica ne namerava spoštovati zakonodaje in to dejansko tudi tako dela. Tudi danes smo vsaj dvakrat tukaj slišali v tem parlamentu, da če ilegalni migranti vderejo preko meje, da to ni nič narobe. Je narobe, gospe in gospodje. Kršen je pravni red Republike Slovenije, gospa ministrica pa je za to kršitev odgovorna, če ne stori vsega, ampak čisto vsega, tudi preventivno, vključno z ograjo, kar je v njeni moči. Potem vprašanje, ki se je ves čas odpiralo, je bilo vprašanje v zvezi s Fotopubom. Veliko vas je motilo, ko sem omenjal, da seže tja nekam v Vlado ta zgodba. Ampak oprostite, obstajajo fotografije. Nisem jih jaz objavil, so jih pa vsi, kjer so ministrica, minister, posamezni vidni ljudje iz 8. marca, neka gospa in od tam skupaj s ključnimi ljudmi iz Fotopuba, z vsemi ključnimi ljudmi, ki jih omenja ta zgodba, in to ne v enem primeru, ampak je več takih primerov. In potem se čudite, če se iz tega potegne zaključek, ki je očiten, da so tukaj bila v igri dvojna merila. Ker, ko sem govoril s profesorji, lahko jih greste tudi vi vprašati, na Fakulteti za varnostne vede, ko sem govoril z upokojenimi kriminalisti, so se vsi čudili, kakšen postopek je to. Pravijo, če je indic, pa kakršenkoli indic, lahko usten, pisen, anonimen, nima nobene zveze, da je prišlo nekje do najhujših oblik spolnega nasilja, še posebej pa takrat, ko gre za šibkejše osebe, recimo mladoletnice, kot so v tem primeru, policija ne potrebuje ničesar, ampak gre takoj normalno, pravim, zmeraj smo tako delali, smo šli v zbiranje podatkov, zbiranje informacij, zaščitili smo vse možne dokaze in seveda šele potem smo obveščali recimo tožilstvo, o čemer je tekla beseda. Ravno obratno kot je bilo v tem primeru. Tukaj se je pa spremenilo zakon, tako da je spet tožilec alfa in omega, ni se izvedlo tega postopka, ki bi se ga lahko in se potem seznanilo tožilstvo, ampak se je čakalo več dni. Ja kaj, zato, da so ljudje lahko pobrisali vse tisto po napravah ali pa jih skrili ali pa uničili kar so imeli, ker vse izjave vseh vpletenih so se pa strinjale na eni točki, da vse dogajanje, sporno dogajanje v okviru Fotopuba je bilo dokumentirano, je bilo posneto, posnetkov pa ni. Še celo danes je bilo povedano, ja saj mi smo dali predlog, pa je tožilstvo se postavilo na nasprotno stališče. kdo pa je predlagal tako ureditev? Vi. To se pravi, ste vi odgovorni, da je prišlo spet do take situacije kot je bila nekoč že pred tisto spremembo zakona, ki ste jo vi tako napadli, zaradi tega ker je bila ta sprememba prav zato, da ne bi prihajalo do blokad posameznih preiskav s strani tožilstva, ampak da policija lahko odgovorno in suvereno opravi sama svoje naloge, pa tudi v tem primeru bi jih lahko, celo morala bi jih. Po vsem tem, kar so mi povedali strokovnjaki za to področje, je to bil tudi edini normalen, običajen postopek, da takoj začnejo zbirati informacije in takoj zaščitijo najbolj občutljive dokaze in šele potem grejo obveščati in opravljati vse formalnosti.

varovati na drugem mestu, potem je ta dvojnost meril še toliko bolj očitna. To, gospe in gospodje, ni prav, to ni prav. Ko imamo pred seboj vprašanje varnosti je tukaj seveda problem, da je varnost ena in nedeljiva. Da je nemogoče zagotavljati varnost, če se ustrezno ne ravna in če se ne izkoristi vseh virov in sredstev. V danem primeru smo priče bili napačnemu ravnanju na južni meji, zavajanju javnosti in dvojnim merilom, opustitvi dolžnostnega ravnanja in lahko bi dodal še naklep. Kajti, ni mogoče biti tako naiven, da si leta dva, 2018-2019, ko je bila situacija manj problematična kot danes zagovarjal popolnoma nasprotno stališče, kot ga imaš danes. Očitno je v ozadju samo eno, tisto, kar v resnici poganja vse te ilegalne migracije in vse, kar je kakorkoli že povezano z njimi. To je denar, vsi kolegi, tudi moji, tisti, ki mislijo, da so to, ne vem, podnebne spremembe pa ne vem kaj pa še. Vse ilegalne migracije danes poganjajo samo denar in pa seveda politični in osebni interesi. Eni tisti, ki vidijo tam nove volivce, drugi tisti, ki s tem služijo. Vse skupaj je pa najbolj sramotna trgovina z varnostjo ljudi, z varnostjo tistih, ki prihajajo in z varnostjo tistih, ki tu v ciljnih v ciljnih državah živijo. Kdo plača račun, gospe in gospodje? Plačajo ga davkoplačevalci tako kot vse. Celo tisto, s čimer se jih načrtno lahko rečem kar naklepno spravlja v nevarnost, ko se lahkomiselno resnici pa premišljeno na videz lahkomiselno takole vabi ilegalne migrante. Stane to strahovito veliko. Po uradni ugotovitvi Računskega sodišča tisoč 970 evrov. Prej je gospa ministrica rekla, a veste, ilegalni migrant je cenejši, to je bilo pa izračun za azilanta. Ampak danes pod vašo Vlado, ker očitno vaši nevladniki zelo dobro inštruirajo tiste, preden pridejo čez mejo, da da začnejo takoj vpiti azil prosi za azil v Sloveniji kar 98 odstotkov vseh, ki preide mejo. To je uradno poročilo policije. Ne samo, da se je število ilegalnih prihodov več kot podvojilo že v dosedanjem obdobju, ampak število vlog za azil se je pa povečalo za tri in polkrat, za več kot trikrat. Kar pomeni, da je ta strošek popolnoma upravičeno naveden, ker imamo praktično samo še azilante. Tukaj tudi ni tako kot se je prej govorilo koliko je vmes mladoletnih in otrok. So posamezni primeri in s tem je seveda treba tudi ustrezno ravnati, ampak ali vi veste, da po raziskavah, ker so bili objavljeni s strani Europola, ko so delali preizkuse, pa tudi za tiste recimo, ki so bili, potem kasneje vpleteni v kriminalna dejanja in so bili predmet pač preizkusov na sodiščih se je izkazalo, da do 80 odstotkov tistih, ki navajajo, da so mladoletniki sploh niso mladoletniki. Gre spet za eno dodatno obliko izkoriščanja pač azilnih postopkov in pa pravil za azil, kadar se ne uveljavi dovolj ustrezne Še enkrat ponavljam, vse to plačajo slovenski davkoplačevalci. To ste dokazali na najboljši način in s tem pokazali tudi kaj je v resnici bistvo vaše politike vi sami. Ko ste vzeli 80 milijonov trajnostni oskrbi namenjeni starejšim, tistim, ki so s svojim delom desetletja gradili Slovenijo in lepo dali iz 9 na 61 milijonov povečanje sredstev namenjenih za ilegalne migrante.

navedel, ki niso imeli nobene veze z interpelacijo, pa niti opomina niste dali ne. Jaz pa govorim o interpelaciji, zakaj ministrica ne uživa več zaupanja in zakaj bi morala biti razrešena tako kot to določa pravni red Republike Slovenije. Zakaj torej v resnici gre? Ministrica je prisegla, da bo spoštovala pravni red, da bo spoštovala Ustavo in da bo dosledno izvajala slovenske zakone. Nič od tega ne uresničuje. Ko zavaja javnost, ko meša pojme, ko uporablja za prave begunce in za ilegalne migrante kar enačaj je to dejansko po eni strani žaljivo za tiste prave begunce, kot so recimo danes ljudje iz Ukrajine, matere z otroki, ki bežijo pred vojno, ki tam žal divja in po drugi strani za ljudi iz Indije in še vseh tistih ostalih držav, kjer niti slučajno ni nobene vojne, pa niti slučajno nihče nikogar ne preganja, ampak v resnici očitno zgolj in samo izključno zlorabljajo našo azilno ureditev na stroške slovenskih davkoplačevalcev in vam se zdi to v redu. Vi celo ograjo odstranite zato, da bodo lažje vstopali in zlorabljali sistem še toliko bolj. To je pa realno stanje, ki seveda s pravnim redom in z vašo prisego nikakor ni združljivo. Še več, nima več ničesar niti skupnega. Po drugi strani je treba vedeti, da ko gre za vprašanje odgovornosti je ta subjektivna in pa objektivna. Objektivno odgovornost sem že prej prebral, lepo definira dr. dr. Miro Cerar, ki jasno pove, da je pač pomembno uveljavljanje… Prosim za mir v dvorani! Kaj se je zgodilo? Nekdo je sendvič. Prosim, da pač tisti, ki je sendvič pomalica pozneje, prav? Zdaj pa nadaljujemo. S takim ravnanjem in pa seveda z vso aroganco in posmehovanjem, ki smo ga bili deležni prej, ste se odlično predstavili javnosti in z vso odgovornostjo trdim, da je bil v tem smislu ta namen te interpelacije tudi dosežen. Tisto, kar pa je treba izreči pa je vprašanje odgovornosti ministrice Bobnarjeve, in sicer zaradi očitne zlorabe funkcije, zavajanja javnosti v zvezi z ilegalnimi migracijami ter odstranitvijo zaščitne ograje na južni meji Slovenije in varnostnimi ter političnimi posledicami odstranitve zaščitne ograje, nedoslednega izvajanja zakonov, samovolje, malomarnega opravljanja dela, opustitve dolžnostnih ravnanj ter drugih dejanj in stališč ministrice pri izvrševanju politične funkcije, ki ima za posledico izgubljeno zaupanje v funkcijo ministrice, opustitve dolžnostnega ravnanja priprave strokovnih podlag pred začetkom odstranjevanja zaščitne ograje na južni meji Slovenije ter zavajanja javnosti v zvezi s tem. Več tednov, gospe in gospodje, je ministrica trdila, da to obstaja. Danes je jasno povedala, da tega ni. Rekla je, politična odločitev je bila, da se to postavi, politična odločitev je bila, da se to odstrani. To se pravi je zavestno in načrtno zavajala javnost. Po podeželju bi temu rekli, da je lagala. Ali je to združljivo z mestom ministrice za notranje zadeve? Taka ministrica še lahko uživa zaupanje? In potem manipulacija, ja saj šlo je za varnostne ocene, no, pa sicer, saj za strokovne podlage, pa sreča, da obstaja odločba direktorata, v kateri jasno piše, da strokovne podlage, ki bi bilo

Zdaj opustitev dolžnostnega ravnanja in zavajanja javnosti v zvezi s pravočasnim zbiranjem informacij in zaščito dokaznega gradiva v zvezi z indici posilstev in mučenja, ter drugih oblik spolne zlorabe mladoletnic in odraslih oseb ob dogajanju, povezanih s skupino, zbranih okoli Fotopuba. Tukaj je bilo izredno veliko vznemirjenosti, kadarkoli omenim, da niti Fotopuba vodijo naravnost v slovensko vlado. Ampak gospe in gospodje, to so bile objavljene fotografije. Nihče me ne bo prepričal ob tem, ko sem in prosim, dajte to preveriti, govoril tudi z ljudmi, ki se s tem neposredno ukvarjajo oziroma so se v svojem življenju enakih predpisih, danes so v penziji, pa nekateri so profesorji, so vsi rekli isto, v takem primeru je policija dolžna takoj iti v zbiranje podatkov in dolžna takoj zaščititi tiste najbolj občutljive dokaze. Na prvi vrsti bi bilo to seveda v danem primeru slikovno gradivo. Mi smo pa brali, da po enem mesecu so šele zahtevali, pazite, posnetke varnostnih kamer v okolici. Kaj šele vse ostalo. Pol je tukaj zgoraj, a veste, tožilec ni dal soglasja. Ker kdo pa je tožilca pooblastil za to, kdo je spremenil zakon nazaj? Vi, gospa Bobnarjeva, to se pravi, ste vi odgovorni, da ste pripeljali do take do take situacije. In pa seveda še vsa druga dejanja, ki kažejo na neenakost pred zakonom. Obenem lahko še dodam stvari, ki so se danes tukaj zelo jasno pokazale, da se ne preiskuje posameznih dejanj, o katerih smo lahko slišali in brali, od kraje identitete predsedniku vlade do vsega ostalega. Mimogrede, ne preiskuje se zagotovo tudi kdo je, pa je za to pristojna policija, pa vem, da so bile dane prijave, ker so jih meni poslali v vednost. Da ko se je zdajle izvajalo pač volitve in domnevam, da je bilo, seveda tisto je bilo že prej pri prejšnjih dogodkih, ko se je nelegalno sodelovalo v volilni kampanji, očitno financirano z denarjem iz tujine, kar zakon izrecno prepoveduje, pa se tega očitno ne preiskuje, ker se ne želi, ker veste vi dobro kdo to počne in mi dobro vemo in mi vemo, da vi veste kdo, to se pravi, je zadeva popolnoma jasna, ampak nekdo tega ne želi odkriti. Ne preiskuje se kdo je tamle zunaj vpil, da je treba streljati, policija sploh ni reagirala, kolikor je meni znano, ni bilo nič, kdo je vpil smrt, kdo je vse to in ostalo izvajal, zaradi česar sem rekel, da Slovenija srhljivo začenja spominjati na leto 1933. Pri čemer, oprostite, kdor misli, da je to, da te nekdo lovi po ulici, normalno, ni in da se to zgodi pred parlamentom. V normalni državi bi zaradi tega odstopila ministrica. Kar poglejte si recimo švicarske norme etike pri ravnanju ministrov, kaj pomeni to v praksi in tudi njihovo konkretno ravnanje, od gospe Kopove do vseh ostalih zgodb, ki si jih lahko sami ogledate, pa boste videli kaj je v resnici profesionalna etika in dosledno spoštovanje zakona, zlasti ko gre za tako občutljivo ministrstvo, kot je notranje ministrstvo. In kdor misli, mimogrede, da je tako velika razlika med tistim, ko ti piše, da si izključen iz interneta oziroma blokiran,

Ali mi boste rekli, da je tukaj kakšna velika razlika med tema dvema? To so ljudje, ki so tudi vas podpirali in vaše kandidate oziroma tiste, ki ste jih vi podpirali in to so ljudje, ki na osnovi katerih in na osnovi tovrstnega hujskaštva ste vi tudi dobili oblast. Zato v bistvu to, kar se dogaja, niti ne preseneča. Najbolj srhljivo in sprevrženo pri tem pa je, da vi potem kažete na nasprotno stran, da smo krivi in če bo kdo to zanikal, prej ste toliko imeli za povedati o tvitih našega predsednika. Poglejte si izjavo gospoda Goloba, ki je ob dogodku,

Seveda, resnica boli, gospa predsedujoča, to vas razumem in sočustvujem, ampak resnici se ne da ubežati. Veste, resnica zmeraj prodre na dan in verjemite, da tudi v Sloveniji vam na noben način ne bo uspelo stvari ustaviti do te mere, da ne bi uspeli več povedati resnice, ker resnice se pa bojite, to je bilo pa danes očitno in zato je bilo danes največkrat ponovljena trditev oziroma predlog v tej dvorani, da mi je treba vzeti besedo. Če bi govoril neresnice, bi se zagotovo kaj takega ne pojavilo, bi rekli, dajte še malo, še, še več povedati. S tem ste najbolj potrdili to, kar sem rekel in kaj je v resnici narobe s tovrstno logiko in spet je odgovorna za tako ministrica, ko se dogaja nasilje, ko se dogaja poulično nasilništvo, ko se grozi s smrtjo, ko se grozi s streljanjem, ko se grozi tamle, kdo te bo spet porinil po stopnicah, to mimogrede sem tudi danes doživel, je to za vas svoboda govora, ne, boste pa seveda ne veste, to je svoboda govora, ko pa nekdo na to opozori, da je to v nasprotju z, očitnem nasprotju s 63. členom Ustave, ker gre za pozivanje k nasilju, za hujskaštvo, za izzivanje nestrpnosti, takrat pa vi začnete se zgražati, da ste užaljeni in če se naredi še kakšna primerjava z zgodovino, ki je izjemno zgovorna, ker pove kam to pelje, takrat pa začnete vi vpiti, da je to sovražni govor in me zelo zanima, kaj je tista organizacija znotraj Ministrstva za notranje zadeve, o kateri se govori, da naj bi se oblikovala posebna skupina za boj proti sovražnemu govoru. bomo dobili slovenski gestapo? Iskreno upam, da ne. Iskreno upam, da ima Slovenija dovolj volje in moči, da bo ostala demokratična država, ne zaradi vas, ampak kljub vam. Zaradi tega, ker vi pač delate v popolnoma nasprotni smeri. Danes je bilo tukaj priznano s strani ministrice, da je zavajala javnost. Dokazano je, z njene strani, nesporna izjava, da se ji ne zdi nič sporno, če nekdo kar pride čez mejo in udari kjerkoli in potem zahteva azil, to ni nič problematičnega. To zanjo je skladno s pravnim redom Republike Slovenije, čeprav v Zakonu o meji jasno piše, da je naloga ministrstva preprečevanje ilegalnih migracij. Se pravi v 2. členu preprečevanje nedovoljenih migracij. To pravi zakon. Odgovornost za to je gospe ministrice,

odgovornost, skupna odgovornost za kršitev slovenske zakonodaje, za kršitev slovenske Ustave, za kršitev pač človekovih pravic in svoboščin slovenskih državljank in državljanov in za njih v resnici gre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

Vidim, da se kaže interes, torej ugotavljam, da interes je. Če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja, mag. Branko Grims ter ministrica mag. Tatjana Bobnar, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej ministrica

čas na razpravljavca je dve minuti. Tako da začenjamo. Poslanka Eva Irgl se odpoveduje. Poslanec Jožef Jelen, izvolite. (Ne.) Poslanec Aleš Rezar, Svoboda):** Hvala za besedo, predsedujoča. Ker je zaradi izjemnega interesa za razpravo ostalo le malo časa, moram res strniti besede in misli. Glede interpelacije, je bilo vse tako izrazito in podrobno pojasnjeno ter ovrženo s strani ministrice, kakor tudi nas s strani koalicijskih poslancev, da se mi zdi žaljivo karkoli dodajati na to temo, bi pa ob toliko opozorilih predlagatelju na zavajanje, žalitve in podobno pričakoval, da predlagatelj vendarle malo razmisli o izrečenem in ne nadaljuje s tovrstnim dialogom. Bolj se ne bi mogel zmotiti, ampak ker se pri ljudeh vedno trudim iskati najboljše, sem tudi tu našel dve stvari, in sicer vztrajnost ter konsistentnost pri zavajanju. In vmes je šlo celo tako daleč, da smo se paradoksalnim zadevam lahko celo malce nasmejali, kar pa niti ni tako slabo. Neutemeljene interpelacije pa nikakor ne bom podprl. Hvala lepa.

Hvala lepa. Besedo ima Mateja Čalušič. Izvolite. (Ne.) Besedo ima poslanec Jani Prednik. Tudi ne. Besedo ima poslanec Andrej Hoivik. Izvolite. Hvala lepa. Zdaj se vidi, kako Svoboda nagaja in ta modus operandi jim danes ni uspel, kajti dobili so besedo, potem niso izkoristili, ja, taka svoboda je tu. Jaz bi prosil še za odgovor. Ministrica je prej lepo citirala 148. člen Zakona o kazenskem postopku, kjer v prvem odstavku piše, citiram: »Če so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti«, torej tisti famozni 15.a člen Kazenskega zakonika, »mora policija mora ukreniti vse potrebno, da se izsledi storilec kaznivega dejanja, da se storilec ali udeleženec ne skrije ali ne pobegne in najbolj pomembno, da se odkrijejo in zavarujejo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, ki utegnejo biti dokaz in da se zberejo vsa obvestila, ki bi utegnila biti koristna za uspešno izvedbo kazenskega postopka.« In v primeru Fotopuba je bilo jasno, da se ni spoštoval ta prvi odstavek 148. člena, ki ga je prej citirala ministrica in jo zdaj javno sprašujem, naj povem v zaključku, zakaj se ni spoštoval prvi odstavek 148. člena, tudi na podlagi tega bom interpelacijo seveda podprl. Hvala lepa.

mene pa zadnje dve interpelaciji spominjajo na izraz mlatenje prazne slame.

Spoštovani. Kljub trem uram ponavljanja enakih zgodb s strani predlagatelja, kazanja istih slik nas, pa

Vsekakor interpelacije ne bom podprl in še enkrat srečno, ministrica. Hvala lepa. Zelo na kratko dejala bom tako kot moji kolegi. Torej tudi danes smo poslušali nadaljevanje prejšnjega petka, groteska, bizarka, burleska očitkov opozicijskega SDS, ki je tudi tokrat na interpelaciji deklasirala samo sebe. Spoštovana Tatjana, draga Tatjana, upam, da boš nadaljevala svoje delo tako profesionalno in strokovno, s celotno ekipo kot si ga zastavila. Želim ti veliko uspehov še naprej. Hvala lepa. Besedo ima poslanka Tereza Novak. **TEREZA NOVAK (PS Svoboda):** Hvala lepa. Vsa današnja pojasnila ministrice Tatjane Bobnar so lahko vsem, ki so nas poslušali, pokazali, kako zelo drugačno je delo sedanje vlade od tega, kar smo imeli pretekli dve leti. In vesela sem, da to ugotavljajo vsi ljudje, ker javno mnenjske raziskave kažejo, da zaupanje v vladne institucije in v policijo spet narašča. To je gotovo delo vas, ministrica Bobnarjeva, in cele ekipe in ljudi na policiji, zato bom seveda proti interpelaciji.

in z veseljem podpiram našo ministrico in želim ji veliko uspeha še naprej. Torej sem proti interpelaciji.

Bi pa se morda naslonil še enkrat na ta Fotopub in pojasnil še enkrat, poglejte, spoštovani kolegi, če so indici, na podlagi indicev ne dobiš odredbe za hišno preiskavo, ne glede kdo usmerja predkazenski postopek, ne glede kakšna je bila sprememba narejena. Zakon o organiziranosti, o delu v policiji sedaj ali pa tisti predlog, ki ste ga imeli vi, v nobenem primeru policija ne more vplivati na to ali bo dobila odredbo za hišno preiskavo ali ne. Jo ne bo dobila in če jo ni dobila, ne more nič. Nenazadnje sami veste, kako je s tem procesnim zakonom, kako zadeve procesno padejo na vseh področjih in kako včasih, kadar ste na položaju vi, imate drugačne poglede. Ko smo mi, imamo drugačne. Spomnite se samo ustavne presoje za IMSI catcher ne vem kaj še vse. Tako da lepo prosim, ne tukaj, bom rekel, zavestno mešati stvari. Pa še opozoril bi še na eno zadevo, kako prihaja do diskurza, kako prihaja do tenzije in nenazadnje tudi sovražnega govora, Danes smo slišali kako so nam vrgli na nos članico SD, ki je tihotapila ljudi, tako jaz lahko seveda njim vržem na nos, kako so podmladek SDS, snegec afera in pa snifanje kokaina in potem seveda kaj oni lahko nam vržejo na nos, ja, vi ste pa pokradli TEŠ, pa mi njim spet, ja, vi ste pa imeli tiste zadeve z orožjem in tako gremo do pradavnine, vaši, naši, mi, vi. Nekje se bomo mogli ustaviti, ljudje to gledajo in ko to vidijo in si mislijo, če lahko oni, bomo tudi mi. In potem se začnejo te stvari, jih obsojam, vsako nasilje, tako verbalno kot tudi fizično, ampak ljudje potem to počnejo, ker se mi obkladamo tukaj s takimi in drugačnimi stvarmi in podgane in te stvari, kar smo danes slišali na tweetih, ne. Jaz seveda sem nekje levičar, ampak niso podgana,

Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, predstavniki Vlade, spoštovana ministrica. Jaz sem prvi mandat v tej

Hvala, ker ste vrnili policistom nasmeh, ker s tem ste vrnili tudi vsem nam dostojanstvo, ker se bistveno bolj sproščeno gibljemo v družbi. Strinjam se z vami, rezilna ograja naj gre na pokopališča zgodovine. Mi vsi smo na nek način migranti, jaz prihajam z obale, zame iz najlepšega mesta, Izola in če grem zgodovinsko nazaj, nekje 800 tisoč let pred našim štetjem, nekje v / nerazumljivo/ se je prvič zaznalo torej človeško bitje in od takrat se je na tem delu, kjer jaz živim, kar nekaj teh zgodb zgodilo. Torej, od Avstro-Ogrske, Italije, Jugoslavije in sedaj Slovenije. Tako da v bistvu jaz sem tudi eden od tistih emigrantov v tej sobi. Kar se pa tiče samega zaključka bom povedal takole. Pa naj bo simbol tistega vodnega topa prejšnje vlade, vam pa želim, da je simbol današnje oziroma aktualne Vlade panelna žica in veste kje na javnih površinah pa ne okoli in okoli, ampak samo za goli, ko bodo otroci igrali, da jim ne bo treba ne vem kako daleč teči po tisto žogo pa, da ne bodo sosedje jezni takrat, ko jim bo tista žoga prišla morebiti na vrt. Tako da, hvala za vaše dosedanje delo. Jaz vam želim še naprej srečno.

poslanci! Jaz seveda interpelacije absolutno ne bom podprl, to sem že prej v svoji razpravi jasno povedal. Smo pa danes tolikokrat slišali kako resnica boli, da me je resnično zabolela usoda dekleta iz Pariza, dvanajstletne Lole Daviet, / nerazumljivo/ na koncu, ki smo prej slišali kaj so ji naredili štirje migranti. No, resnica je seveda čisto druga. Resnica je, da je deklico v Parizu - to lahko najdete na Wikipediji - sedaj, če je članek lažen, potem bi ga najbrž že kdo verjetno v tem času mu oporekal. To deklico je umorila pač študentka, ki je bila v Franciji na študentski vizi od leta 2016, ko bi morala zapustiti državo, ker je vizum potekel pa tega ni storila. Umorila je zato, ker je bila jezna na mamo Lole Daviet, se pravi, tudi, ne vemo čisto v kakšnem psihičnem stanju je bila ta študentka. Se pravi, ni šlo za štiri migrante, ki bi to dekle razkosali, ampak je šlo preprosto pač za umor, iz katerega so starši te deklice prosili, da bi ga politiki, predvsem desni v Franciji ne izkoriščali za svoje politične nagovore. Predsednik Macron je družino obiskal in obžaloval. Skratka, če je to ta resnica, ki boli, potem me zanima koliko je bilo še resnic danes povedanih tako ali drugače s strani predlagatelja. Seveda, kot sem že prej dejal, meni je všeč, da smo danes slišali od ministrice toliko pozitivnih stvari, da bomo lahko absolutno proti interpelaciji. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Hvala lepa, besedo ima poslanec Danijel Krivec. Ne, se odpoveduje besedi. Besedo ima poslanec Bojan Zakrajšek. Izvolite. (PS SDS):** Danes smo ves dan poslušali s strani predvsem moje desne, da nas ljudje ves dan spremljajo. Nedvomno, da so nas spremljali. Poglejte, meni piše

Seveda predsednik Vlade je pa takrat bil, celo skupaj sedita, ker jih je verjetno videl ta državljan na ekranu, gospod Marjan Šarec. Veste, gospa ministrica, ljudje težko razumejo. Takrat ste imeli, vsak dan ste povedali, da imate dosežke, ko ste z ljudmi, na kateri je bila last, ko ste postavljali ograje, ste dali si to za velike dosežke, da ste dobili soglasje za postavitev ograje. Ta ograja stala ogromno davkoplačevalskega denarja. Danes oziroma, ko ste pa v tej Vladi in seveda celo tisti državljani piše, da ta predsednik Vlade ni več bil izvoljen (Nadaljevanje) ni prišla v parlament, danes je pa minister. Poglejte, ljudje to težko razumejo. In danes, seveda pol leta pa vi imate neke velike dosežke za vsak meter ograje, ko jo podrete. Pa še nekaj, jaz sem bil prav začuden v jesenskem času, ko je bila pri Celju velika prometna nesreča, celo avtocesta je bila zaprta, povzročitelj je bil eden največjih tistih iz tujine, ki vozi migrante, polen, večje vozilo migrantov, vsi tisti, ki so pa pri tej prometni nesreči pomagali, so pa imeli navodilo, da mora to ostati skrivnost.

me v resnici na nek zelo cinično ciničen način zabava. Zakaj? Iz enega zelo preprostega razloga. Interpelira se običajno ministra, ministrico, ki stori nekaj narobe, bodisi da deluje nezakonito, bodisi da gre za problematično politično usmeritev, ampak običajno je tista nezakonita podlaga razlog, zakaj se posameznega visokega vladnega funkcionarja interpelira,. Zakaj je bila prejšnji teden torej interpelirana zunanja ministrica? Ja zato, ker je odstavila enega veleposlanika, ki je bil lojalen Janezu Janši bolj kot je bil lojalen v Republiki Sloveniji. Zakaj je danes interpelirana notranja ministrica? Zato, ker podira žico žico na ograji. Meni se zdi podiranje žice na ograji nekaj čemur smo se zavezali vsi skupaj državljankam in državljanom, vsaj za koalicijske stranke in koalicijske poslance to lahko rečem, se mi zdi nekaj kar se pohvali, čemur se ploska in ne nekaj, zaradi česar bi ministrico človek interpeliral in jo želel odstaviti. Tako da, jaz bom z velikim veseljem in nasmeškov glasoval proti tej interpelaciji in želim si, da poslednji meter te ograje pade rajši prej kot kasneje, ne potrebujemo ne panelne ograje ne rezilne žice, še zlasti pa ne potrebujemo ograj v naših glavah, ki so tiste, ki so to današnjo interpelacijo očitno napisale. Hvala.

Hvala za besedo. Saj samo podpiram ministrico, drugače pa ostajam brez besed nad tem, kar poslušam in gledam zadnje dni v parlamentu, pa mislim, da večina Slovencev pa Slovenk tudi. kratka. Vse je že bilo povedano, pred šestimi urami bi lahko s to interpelacijo že zaključili. Ta interpelacija je v vseh štirih točkah neutemeljena. Končno imamo ministrico, ki spoštuje temeljne človekove pravice, tako da ministrica, želim vam uspešno delo, pokončno držo, jeklene živce in gremo naprej. Hvala lepa.

predsedujoča. Saj vsebinsko sem že razpravljal o smiselnosti tudi te interpelacije, pa vseeno se vprašam, naslov te interpelacije bi dal, ko razum odpove. Pa ne samo te interpelacije, razprave tu notri v tem parlamentu.

ne da pustimo, da nekdo, ki flanca ene in iste stvari ugrabi ta parlament in celo Vlado za to, da tri ure poslušajo njega in potem še deset ur dodatnih razprav. Pa mi res ne znamo učinkovito porabljati časa. Človek, ki z naskokom najbolj manipulira, zavaja, selektivno prikazuje podatke nam govori, da manipuliramo. Izjave od nacistov do ne ne vem kakšnih možnosti, da na hrvaški meji najbrž Hrvati delajo mejno politiko na podlagi pritiskov levičarjev iz Slovenije in ne vem kakšne nebuloze smo poslušali, tako da sploh ne bi vsega tega ponavljal. Prav groteskno je že. Številke, govoriti o x tisočih, imamo pa v Sloveniji 172 priznanih statusov. Ali smo resni? In vse to pred javnostjo na televiziji, lepo vas prosim?! Ministrica, dobro, da ste zdržali z nami do konca in da boste še naprej, našo podporo itak imate.

zavračam jasno to interpelacijo in pa priliko imam, da pozdravim vse ministrice in ministre tamle, ki sedijo, pa vse ostale mogoče, ko nas gledajo, pa premierja, če nas tudi gleda. Tako da super ste. Ministrica Bobnarjeva, pa kar s svojo ekipo nadaljujte tako kot ste do zdaj. Imate zaupanje ljudi, imate zaupanje policistov in vseh ostalih,

Hvala za besedo. Jaz sem povedala, da so v preteklosti bile mnoge interpelacije za katere ste vnaprej, so vnaprej naši kolegi govorili, da so neutemeljene in ne bo nič od njih. Res niso bile izglasovane, vendar se je zelo hitro izkazalo, da smo imeli prav pri očitkih, ki smo jih očitali določenim ministrom. In verjamem, da se bo tudi tu čez nekaj časa izkazalo, da smo imeli prav.

Hvala za besedo, predsedujoča. Današnja debata v teh desetih ali dvanajstih urah že me v resnici veseli, ker je pokazala na to, da se je v današnji tej interpelaciji pokazalo, da je uspela Vlada vrniti v to državo normalnost. In tako tudi organ v sestavi ministrstva, ki ga vodi gospa Bobnar, to je policija, ni več namenjena varovanju državnikov oziroma oblastnikov, če tako rečem, pred državljani, ampak skrbi za državljane. Ministrica, naj vaše ministrstvo in policija ostaneta pri tem svojem osnovnem poslanstvu in bosta samo še povečevala svoj ugled in zaupanje v družbi. Tako da je jasno zakaj interpelacije ni mogoče podpreti. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima poslanec Anton Šturbej. Izvolite. Se odpoveduje besedi. Besedo ima poslanka Vera Granfol. Izvolite. Spoštovani! Še vedno se ne morem navaditi na svet v katerem so stvari drage, ljudje pa poceni. Ne morem se navaditi na svet v katerem se ljudi in migrante zadržuje v zabojnikih brez možnosti dnevne svetlobe, se jim ne dovoli, da zaprosijo za mednarodno zaščito, ne dobijo tolmačev, pri katerih se prekomerno uporabljajo policijski psi. Še bi lahko govorila, ampak glede na to,

Jaz sem kar nekaj zdaj prvič slišal govoriti, recimo kdo je Franc Props. Tako da to je v redu, pozitivno. Skratka, tipično, kakor vedno, ne, vsaka koalicija, ne glede na to, katera je, bo rekla, da je čas stran vržen, bo rekla, da je interpelacija brez vsebine, to jaz mislim, da je 32 let v Sloveniji enako in tudi za vsako interpelacijo še naprej, ki jo bo opozicija vložila, boste rekli enako, ne glede na to kaj bo tam noter pisalo. Vas pač razumem, to je koalicijska retorika. Ne razumem pa kolega Krajnca, ki pa pri vsaki točki, ki predlaga točko Slovenska demokratska stranka jamra kako mora revež sedeti v tem parlamentu.

Opozarjam, da postopkovni predlogi so mogoči, replike pa ne. Tako da če ima kdo postopkovni predlog, izvolite. Ne? So bile mišljene replike? Ne, postopkovni predlog je mogoč, replika ne. Torej nadaljujemo. Besedo ima poslanka Lucija Tacer. Izvolite.

Se odpoveduje. Besedo ima poslanka Katarina Štravs.

Takole bom povedal, ne, prihajam bolj iz športnih sfer in mi številke rahlo bolje povedo kot pa neka stališča in usklajevanje tega, kar vi mislite, pa mi mislimo. Prva številka, ki mi nekako pove malo več kot pa mnenje, je inflacija, ki trenutno, bom rekel, je ukročena in celo pada. Druga številka, ki mi nekako pride na pamet, je 52, je vedno več kot 22. In pa zadnje, takole bom povedal. Ljudje letijo na Mars, operirajo srčne zaklopke preko nog, ja, jaz mislim, da bodo znali tudi neko bariero preplezati dol na naši

Brez klepetanja, lepo prosim. Tukaj na desni strani se lahko malo umirite, poslanci Nsi. Besedo ima mag. Miroslav Gregorič. Glejte, klepetala sta in se je slišalo. Motita razpravo. Torej se lahko, prosim, vsi skupaj umirite, da pripeljemo to interpelacijo nekako do konca. Besedo ima poslanec mag. Miroslav Gregorič. Izvolite. Spoštovani, spoštovana pod predsedujoča, spoštovana ministrica! Nisem se mislil oglasiti, ampak vseeno se bom.

to imajo na razpolago za tranzitno pot preko Slovenije in Italije ter Avstrije v zahodno Evropo. Torej, kaj smo dosegli s postavitvijo meje na 25 procentov meje? Razen sramote, prav ničesar. Edina ograja, ki dejansko deluje, je masivna betonska ograja, ki jo Izrael postavlja na zasedenih palestinskih ozemljih, ki je visoka 8 metrov in ima seizmični monitoring, da se vidi, ali kje kopljejo tunele. Upam, da tega nihče noče posnemati. Zdaj pa še nekaj bi rad spomnil, zadnje ograje na Slovenskem so bile, so bile pozno rimski zid, Claustra Alpium luliarum, nekje tisoč 800 let nazaj, ki je varoval prehode do osrčja rimskega imperija. Ostanki so pri Logatcu pa do Prezida na Hrvaškem. Niti Ranka Avstrija, niti Kraljevina Jugoslavija, niti socialistične Jugoslavije, niso zgradile zidanih / žičnih ograj na mejah Slovenije. Zadnjo večjo žično ograjo je postavila februarja 1942 fašistična Italija okoli mesta Ljubljane, 30 kilometrov dolg, z 150 večjimi in manjšimi bunkerji. Danes je opozicija predlagala rešitev begunskega primera z uvedbo ekstermizacije(?) azila. Kaj to v praksi pomeni? Velika Britanija se je ukvarjala s to idejo, ko je hotela azilante poslati v Ruando, s katero je že naredila komercialni sporazum, Ruando, ki ima GDP 900 dolarjev na leto, razmišljala je tudi o preselitvi azilanti v Papuo Novo Gvinejo v Pacifiku in dva otočka v južnem Atlantiku. / izklop čas je, čas je potekel, tako da, hvala za razpravo. Preden nadaljujemo, prosim poslanke in poslance, jaz razumem, da vam koncentracija popušča, da smo vsi utrujeni po toliko in tolikih urah, ampak prosim za tišino, da bodo lahko razpravljavci pač predstavili tisto, kar imajo še za povedati. Naslednji je na vrsti poslanec Felice Žiža, izvolite. / oglašanje iz dvorane/ Ne? Naslednji je poslanec mag. Borut Sajovic. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovane Slovenke, se mogoče vprašate, kakšen je namen te propadle interpelacije, ki ne bo zbrala 30 glasov, niti vseh glasov tistih, ki so jo podpisali? Namen je en sam in pa preprost; slovenska radikalna desnica želi ženske zapreti v kuhinjo. / smeh v dvorani/ Super. Motijo vas uspešne Slovenke, začenši pri Urški Klakočar Zupančič, pri Tanji Fajon, pri uspešni predsednici Nataši Pirc Musar, vas se naj boji Asta Vrečko, ker dela in razmišlja s svojo glavo. Slovenke, državljanke, naše sporočilo je preprosto, pojdite 27. aprila na referendum, obkrožite trikrat za in jim povejte, da ste svobodne in da je za vas vsak dan 8. marec, ker si to preprosto. Spoštovane poslanke in poslanci, ne glede na to ali prihajamo iz koalicije ali opozicije, prosim, da se držite teme interpelacije.